Hvala lijepa. Dakle, pred vama je nacrt, dakle zakon je u prvom čitanju, Zakon o područjima i sjedištima sudova, ja ću reći par riječi o tome. Dosta se govorili pa ću možda biti relativno kratak ali sigurno kroz raspravu ću imati prilike se osvrnuti na određene stvari. ovo je, mi već konstantno negdje od 2008. vodimo proces smanjenja broja pravosudnih tijela, do tada smo išli u obrnutom smjeru, dakle išli smo ka povećanju. Znači 208. je to započelo i to je konstantan proces. Mi smo razmišljajući o tome što i kako treba napraviti sljedeće zaključili da je potreban jedan dodatan iskorak koji neće predstavljati samo teritorijalnu reorganizaciju nego će donijeti određene organizacijske pomake posebno što se tiču pravosudne uprave i drugo što se tiče žalbenog postupka. Neki podaci uvodni koji su nažalost takvi kakvi jesu, a ovdje bih želio reći da pravosuđe ni po čemu nije gore od ostalih segmenta društva. Ja bih volio da je bolje i to je problem zato što svi naši problem koje imamo na koncu završe u pravosuđu, zato ona mora bit bolja od ostalih segmenta društva i to je ono što je naš stvarni problem. Ali parametri nekakvi s kojima se svi nosimo, s kojima se vi nosite, s kojima se nose građani i koje mi gledamo su takvi da stanje nije dobro u mjeri da ga ne treba mijenjati. Znači treba ga mijenjati jer nismo s njim zadovoljni. Mi smo zemlja koja, evo ako govorimo o prvostupanjskim postupcima, tu uvijek variraju podaci jer je pitanje što je prvostupanjski postupak, da li ulaze recimo zemljišnoknjižni ili ne, ali ovo su recimo podaci nekakvi koji se objavljuju na razini sepeža Vijeća Europe. Mi smo na nekakvih 460 dana, 465, prosjek Vijeća Europe a to je znači šire od Europske unije ulaze neke zemlje koje se smatraju pogrešno nekad ali da su manje razvijene u pravosudnom sustavu je 272. Mi smo radili nekakvu okvirnu analizu pa smo prosječna vrijednost predmeta spora u Hrvatskoj je oko 108 tisuća kuna. Mislim to je vrlo relativno, ja govorim o prosječnoj, ono što sustav izbacuje i onda ako samo to obračunate s kamatom to vam je preko 2 milijarde kuna građani plaćaju samo zbog ove razlike u dužini. Istovremeno smo zemlja koja po broju sudaca druga opet u Vijeću Europe, dakle šire od Europske unije, ali isto i u Europskoj uniji, prva je Slovenija, druga Hrvatska, po broju sudaca na broj stanovnika. Izdvajanje iz proračuna, često se kod nas govori o plaćama, izdvajanje iz proračuna, mi smo u samoj, relativno izdvajanje, smo u sredini Europske unije, nešto malo ispod sredine, relativno izdvajanje iz proračuna. Mislim to su, također nisu naši, to su statistički podaci koje možete naći na razini unije. Sve to, s druge strane možemo govorit o činjenici da se, da smo na nekakvih 75% proračuna koji ide samo za plaće, možemo govorit o činjenici da opterećenost recimo ako govorimo o sudcima vam je negdje 1:5. Znači neko ima 15 predmeta neko 75 za istu plaću. O tome da u nekim sudovima imate na jednog sudca 2 službenika, nekima 18. To sve plaćamo iz proračuna. O činjenici da imamo situaciju u kojoj smo, ne postoji mobilnost, znači vi možete imat, sad evo uzet ću vam primjer Zagreba, Zaprešić, dakle gradski prijevoz, ali vi ne možete nikog iz Zaprešića prebacit u Palaču pravde u Vukovarsku ako recimo tako imate manjak a u Zaprešiću višak. Nego što morate napraviti? Zapošljavat nove. Oćemo govorit o ustavnom rješenju koje smo stavili, ja moram reći ne znam zašto smo ga stavili u Ustav, da se radi do 70 godine, pa sada imate sudce od 69 godina koji mora voditi rasprave jer su na prvom stupnju i imate činjenicu da, to je jedina kategorija građana koja radi do 70 po Ustavu, i imate činjenicu da isto tako toliki mali broj ljudi u mirovini. Mi smo računali od ukupno od skoro 2,5 tisuće dužnosnika, državnih odvjetnika i sudaca vam ide u 5 godina nešto preko 100 u mirovinu. Onda vidite koliki je to prostor za ulazak novih itd. Dakle, to su sve činjenice koje su tu pred nama. Mi smo znači to stavili, napravili smo analizu koja je dostupna i na našem webu, i ja sam mnogima od vas i prezentirao kroz različite odbore gdje se točno vidi da smo za svakog službenika, za svakog sudca, za svako pravosudno tijelo napravili potpune podatke. Od toga koliko ima predmeta do kada ide u mirovinu, do toga koliko ih rješava godišnje, do toga u kakvom prostoru radi i što mu treba od informatičke opreme. Dakle, to smo napravili, to postoji i dostupno onda smo razmišljali, dakle uzeli smo parametre i išli smo adresirati ono što je građanima najvažnije, a 95% predmeta, 93 se odvija pred Općinskim sudovima, Prekršajnim sudovima i Općinskim državnim odvjetništvima. Zato smo se odlučili s time pozabavit. I nažalost, zbog našeg običaja također i relaksiranih pravila oko žalbe većina ih završava u žalbi, dakle i žalbeni postupak je ono s čime se trebamo bavit. Onda, postoje različiti pristupi kada radite reorganizaciju možete uvijek raditi to matematički, matematičko ekonomski da tako kdažem što znači da vas rukovode samo brojevi, a brojevi bi bili vrlo surovi i neprimjenjivi na zemlju kakva je Hrvatska. Jer naša zemlja nije jednako razvijena zbilja nije uredu da neko područje koje nije dovoljno razvijeno i imali mali broj stanovnika i zato mali broj predmeta, mi ostajemo bez suda, bez mogućnosti pravne zaštite. Isto tako na županijskoj razini. Vi znate da je postavljena mreža, nismo je mi postavili, od 15 županijskih sudova i ona kao takva egzistira. Mi smo sada mogli ići korak dalje i zbilja sve svesti na 5, 6 županijskih sudova i naći ponovno matematičko opravdanje za to. Ali odlučili smo ostaviti svih 15 i razvijati Hrvatsku na način da se razvija kroz 15 pravosudnih područja. To je nešto što treba omogućiti čuvanje i kvalitete u nizu središta, a ne da nam se sve slije u Zagreb, Split, Rijeku, Osijek nema potrebe. S ovim što ćemo napraviti u žalbenom postupku mi možemo organizirati ravnomjerni razvoj struke i nema potrebe da je koncentriramo u manji broj. Govorimo o pravosudnim područjima, naš prvotni prijedlog je bio da jedno pravosudno područje ima jedan temeljni sud, ovo je jedan od zakona gdje smo proveli vrlo široku javnu raspravu. I ja sam obišao cijelu Hrvatsku, tri mjeseca, četiri više ne znam ni koliko i razgovarali smo svuda sa svima. I prijedlog je bio koji je dolazio sa raznih strana da ostavimo da poštujemo županijsku podjelu i da taj jedan temeljni sud bude po županiji. Obzirom da on nama koncepcijski ne narušava ono što želimo postići onda smo išli za tim upravo iz razloga što imamo županije, hoćemo poticati njihov razvoj znači prihvatili smo taj zahtjev i koji je dolazio sa svih strana i mi da jedne ako hoćete i išli smo u to. Dakle kako će izgledati naša mreža. 15 županijskih sudova, da bi osigurali njihovu egzistenciju ali ne samo egzistenciju nego da bi građanima dali brže rješenje predmeta, da bi se pomakli prema ujednačavanju sudske prakse, to neće završiti ujednačavanjem za to treba još dosta napraviti, ali pomaknuti se u tom smjeru. I da bi postigli ono što je bitno u svemu što svi mi radimo, poprilici jednaka plaća za jednaki posao, govorim sada o sucima i službenicima, idemo prema nacionalnoj nadležnosti županijskih sudova. Što to znači? Da vi kada dobijete presudu u Čakovcu onda će sustav algoritamski odrediti koje je vijeće slobodno bilo gdje u Hrvatskoj i tamo će otići. Napominjem, radi se o predmetima gdje ne idu stranke, dakle radi se o predmetima gdje nema rasprave. tu ćemo napraviti korektive da ne bi sada poslali čovjeka da ide iz Čakovca u Dubrovnik. Ja sam to sada simplificirao postoji čitav niz dorada ali one nisu u ovom zakonu, samo vam kažem ovaj zakon otvara mogućnost za to i to je osnovni princip. Ima i 4.što ćemo dobiti s tim, a to je maknut ćemo žalbeno odlučivanje iz lokalne sredine što zbog percepcije dobra stvar. Ja ne kažem da se tu događaju loše stvari ali građaninu bolje se osjeća ako mu u istoj zgradi nije 1.i 2.stupanj, bolje da je 2.stupanj negdje drugdje i to je bitan pomak. Ponavljam, ne zbog toga što bi netko nešto loše radio nego jednostavno stvar je percepcije. Vi znate da je u pravosuđu 50% uvijek nezadovoljnih stranaka i kako će on sebi objasniti da je izgubio zato što nije u pravu. On sebi objašnjava da je izgubio jer mu je netko nešto namjestio i odigrao nešto loše. Zato je ovo posebno jedna grana gdje moramo voditi računa o percepciji. Dakle županijski sudovi ostaju kako jesu u mreži kako je postavljena, oni ujednačavaju s ovim broj predmeta. Reći ću vam recimo omjere, imate, možda fulam za koji ali to je to, 53 predmeta recimo u Karlovcu, 146 u Zagrebu po sucu u kaznenom, sada ćemo ići prema prosjeku koji je na državnoj razini od 93. Slično u građanskom. Tako da to je što se tiče županijskih. Što se tiče općinskih sudova, tu smo zamislili ostaje u jednoj županiji ostaje jedan općinski sud, ostalo postaju stalne službe. Što s tim dobivamo? Dobivamo Što s tim dobivamo? Dobivamo prvenstveno mobilnost u jednom području. Evo uzet ću primjer recimo Osijeka, ali može i primjer Zagreba. Vi ćete sada sa tim, a pravilo će biti da se kazneno rješava u sjedištu Osječki kazneni odjel može preuzeti sve kaznene predmeta s cijelog područja, što znači da u Našicama 2 ili 3 suca će sada raditi građansko, što znači da će građani dobiti puno brže rješenje nego što sada imaju. I pravilo je ali to odlučuje sudbena stvar između sebe, ne odlučuje izvršna, da će se ako negdje treba da će suci putovati. Nigdje to neće biti dalje od nekakvog udaljenosti istok-zapad Zagreba govorim okvirno, dakle to nisu velike udaljenosti jer otoci će uvijek biti specifični i to tako predviđamo, ali uredu je da građani na taj način dobiju bolju uslugu. Kroz ovo se omogućuje i specijalizacija, zato što svi mi kada imamo spor radije idemo kod nekog tko je takvih stvari riješio 100 ili 200 ili 500 nego netko tko ih riješi jednu ili dvije, to je normalno. Dobit ćemo bolju kvalitetu. Ponovo nam za to treba. Mobilnost službenika, pa čitav niz službenika mi ih imamo sada nekada se dogodi u istoj zgradi na prvom katu manjak, na drugom katu višak i to tako stoji. Pa zašto ne bi bili racionalniji i omogućili bolji raspored? Dakle to je također nešto što ćemo s ovim dobiti. Isto se odnosi na prekršajne. Općinski državni odvjetnici o njima ću kasnije jer je to poseban zakon. Dakle, postoji nekoliko izuzetaka od ovih pravila kao što je bilo spomenuto. Prvo stvar se ne može, djelom i zbog nedostatka sredstava lomiti preko koljena. Znači, normalno je da mi predviđamo da će se recimo kazneno raditi u sjedištima od 1.1. ali ali tamo gdje ne možemo fizički to osigurati jer nemamo dovoljno veliku zgradu će se do osiguranja uvjeta raditi kao što je i sada. Primjer toga će biti vrlo malo, ali mogu dati recimo jedan primjer gdje će biti i Metković. Metković zbog granice će do daljnjeg dok ne riješimo to pitanje raditi kazneno. Jer jednostavno ne možemo se dovesti u situaciju da moramo preko granice voziti okrivljenike i svjedoke itd., kada bi se radilo samo o Dubrovniku. I to će tako ostati. Dakle postoje izuzeci. Postoje izuzeci što se tiče sjedišta. Jedan izuzetak kako smo zamislili je Krapinsko-zagorska županija gdje ne bi bilo u sjedištu županija nego bi bilo u Zlataru. Zašto? Zašto u Zlatarsku sudsku zgradu je investiran silan novac, silan novac. I zgrada nam zapravo ako je ne stavimo malo u jaču funkciju ne treba. Apsolutno nam ne treba. Dakle, to je razlog zašto bi išlo gore. Drugi razlog je, drugi izuzetak je Velika Gorica, odnosno Zagrebačka županija jer smo zamislili izdvajanje Zagreba juga od sjevera. Znači sve što je preko rijeke Save da to čini jedno pravosudno područje. I sada se tu postavlja pitanje da li ćete ga onda smjestiti da bude sjedište u Gorici ili da bude sjedište u Novom Zagrebu. Obzirom da je Novi Zagreb veći to smo predvidjeli da bude tamo sjedište. Građanima se ne mijenja ništa, oni će i dalje rješavati sve svoje u Velikoj Gorici samo će pisati negdje drugdje. Tako da to je nekakva načelna podjela. Možemo o svakom području posebno razgovarati. Ono što bih htio ovdje naglasiti su također sudbeni dani. To je jedan praksa koja je dobra, koju poznaju i druge zemlje, koju mi nažalost ne primjenjujemo u dovoljno velikom opsegu. Što to znači? Baš zbog ove slabe razvijenosti Hrvatske, pojedinih područja. Imate situaciju da su velike udaljenosti između gradova a da nema dovoljno predmeta da imate sud. U tom slučaju, naravno treba i za to postojati određena količina predmeta, doći će sudac sa zapisničarom. Održati Održati će ponedjeljkom ili srijedom ili i ponedjeljkom, srijedom po potrebi rasprave, vratiti će se u svoj matični sud i raditi nešto drugo. Građani će dobiti uslugu tamo gdje treba, riješiti će sve svoje pravne probleme. Neće, zapravo biti će im bolje nego što je sada a mi ćemo dobiti učinkovitiji sustav jer nećemo držati nekoga negdje da recimo ima jednu ili dvije, jednu raspravu ili dvije dnevno. Za to nemamo novaca nego će imati puno radno opterećenje. A ponavljam, građanima se ne mijenja ništa. Dapače, dobivaju pravnu zaštitu na području gdje je sada nemaju. Posebno je bitno za otoke, posebno je bitno za manje razvijene krajeve gdje nema ljudi a prostori su ogromni. Dakle to je ono što bih ja uvodno rekao a ostalo ću kroz raspravu. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama ministre. Prelazimo na replike. Prvi se javio Branko Vukšić, izvolite kolega. Uvaženi ministre Miljeniću, ne slažem se s vašom tvrdnjom izrečenom "Stanje u sudstvu nije ništa lošije nego u ostalim segmentima društva.". Čak i da je tako, ajmo da ste vi upravu ali sudstvo ne smije biti ogledalo društva, to nije kazalište, Shakespeare je za kazalište rekao da je kazalište ogledalo društva a sudstvo sasvim sigurno nije. Suci moraju biti moralniji jer njima se dolazi, oni su zadnja instanca, oni su ta krema društva, oni su ta moralna vertikala bi trebali biti. Trebali bi biti. Prema tome, ako je sudstvo, kao što ste vi rekli, dopustimo to, ja mislim da je na lošije, da je puno lošije nego što ste vi rekli tada stvarno jesmo kao što reče bivši premijer u banani, u sanduku banana. Jer ako su suci jednako kvarljiva roba kao što su i direktori u javnim poduzećima pa kako će taj sudac suditi tog direktora tog javnog poduzeća. I to je točno. Suci su jednako loši kao što je loš segment društva. To znači da u pravosuđu trebamo reformu pravosuđa koja zadire i onaj …/Govornik se ne razumije./… i to je način biranja, način napredovanja i način kako ti suci trebaju koji su nemoralni ili koji ne rade ispadati iz igre. A ako to nećemo a to ću govoriti i u ime kluba govorit, ništa nismo napravili. uvodno kažem, mi se slažemo sa smanjenjem sudova, slažemo se sa ovom reformom ali to nije suštinska reforma. Gospodine ministre govorili ste o ravnomjernom razvoju, dostupnosti sudova građanima i o tome što je građanima najvažnije. Ja mislim da možda bi trebalo malo razmišljati o tom ravnomjernom razvoju i možda izvidjeti mogućnosti da se baš ne gomila i ne grupira sve u jedne centre, u nekoliko centara nego da se možda vidi mogućnost da u u okviru dakle županijskih sudova ne bude općinski sud isto u središtu gdje je i županijski sud da možda ima još neko mjesto gdje to može biti. Znači da na taj način razmišljamo da se, jer gdje god se stavi nekakva birokratska da tako kažemo hijerarhija taj kraj, to mjesto se razvija, ona druga mjesta dakle idu u drugi plan i sve su slabija i slabija, nemoćnija. Evo čisto kao jedna sugestija. Načelno moram reći da nisam zadovoljan sa dijelom reforme koja ukida status općinskih sudova, definitivno po sredinama, po gradovima gdje su tradicije stare i preko 150 godina. I kada bih rekao da sam time zadovoljan govorio bih protiv svog osobnog uvjerenja. A sada vi niste taj dio dodirnuli, ali ja ću to iskoristiti ovdje u replici pa da možda u drugom dijelu negdje to ili prokomentirate ili da uzmete u obzir. Dakle, kao što je ovdje činjenica po ovom prijedlogu križevački sud se seli, dakle u područje Županijskog suda Bjelovar što je nama u redu jer nam je to dostupno, prometno bolje povezano. I to je sigurno dobra situacija. Tako s njim ide znači i Prekršajni sud, ali ovdje se govori o trgovačkim sudovima. Vidim da nije u prijedlogu to stavljeno, iako je županija dala. Ja vas molim da još razmotrite da se ipak u tom članku 5. izuzme taj dio i da se i taj dio preseli, stvarno imaju ljudi problema. Odgovor, izvolite ministre. **Miljenić, Orsat** Hvala lijepo. Svaka primjedba je dobro došla, odnosno sugestija te vrste. Možemo to razmotriti, znam za taj, razgovarao sam i u županiji za problem Trgovačkog suda. Što se tiče ovih ukidanja, odnosno promjene statusa pojedinih sudova da oni postaju stalne službe, iako su dugo postojale na nekom području. Jednostavno Hrvatska nije ono što je bila nekad davno, više ne idemo pješke ili ne znam ni ja kako idemo drugačije, drugačija su sredstva komunikacije. Ali što je najvažnije mi moramo kroz ovo se riješiti onoga što nam je sad karakteristika to je feudalizacija. Jer ako vi imate puno malih sudova gdje vi po Ustavu zapravo netko tko počne raditi sa 28 godina, radi do sedamdesete ako ne ode na viši sud. Nema mogućnosti premještaja. Vi onda zapravo imate mrežu koja se nikad ne može ravnomjerno razvijati. I vi nemate davanje usluga građanima na način koji oni s pravom očekuju, jer to vam je dovelo do toga da imate negdje 15 predmeta, negdje 75. I onda se, ali to nisu, zato što suci ne žele raditi nego jednostavno su stavljeni u poziciju da nemaju predmeta, nemaju što rješavati. Zato moramo ići na to okrupnjavanje koje nam zapravo omogućuje mobilnost i ljudi i predmeta u perspektivi. I to je ono što zapravo i je jedan europski trend, tako da, ne zato što je europski trend pa da ga moramo zbog toga slijediti, nego mislim da je ono dobro upravo mogu vam na čitavom nizu primjera reći koliko ćemo mi recimo dobiti kada dio sudaca koji sad su disperzirani po području rade kazneno preuzmemo na jedno mjesto. Čak neće morati ni putovati, nego će jednostavno prijeći i radit građansko. I to je ono što čovjeku treba, treba da mu se brže riješi predmet, dobit će više sudaca na tome. Tako da zbog toga smo išli prema tome. Ne možemo više ići za ono svaka općina jedan sud. Ivan (HDZ)** Hvala lijepa. Pa gospodine ministre, dakle načelno da se smanji broj predsjednika, općinskih sudova itd., da se racionalizira. Mislim da to nikome nije ovdje u sabornici, pa ni u Hrvatskoj sporno. Međutim, ima nešto što naprosto mi nije jasno. Kad se rade ovakve stvari onda se mora i tradicionalno gledat neke stvari. Ako ste rekli da u ovom trenutku se više ne ide pješke, on se mora gledati prometno. I sad gledam Županijski sud ostaje u Velikoj Gorici. Međutim, nije mi jasno zašto ne ostaju općinski i prekršajni, jer lakše je doći ljudima iz Novog Zagreba u Veliku Goricu, ako trebaju već ići nego doći s jednog kraja grada Zagreba na drugi. mi je zapelo za oko je između ostaloga da ste Dugo Selo i Sv. Ivan Zelinu i Brckovljane izmaknuli iz ovog dijela Zagrebačke županije, a Vrbovec koji je iza njih ste ostavili u ovome setu. Tako da stvarno ne vidim razloga zašto u Gorici nije mogao ostati Općinski sud po istom principu kao i Županijski sud, isto tako i prekršajni. Zagrebačka županija bi bila praktički jedinstvena, a na kraju krajeva grad Velika Gorica je šesti grad po veličini u Republici Hrvatskoj. Kad dodamo i one tri općine okolo, praktički sa Zadrom dijeli peto peto mjesto, a isto tako Zagrebačka županija je druga ili treća po broju stanovnika, a isto tako i po gospodarskoj snazi u Republici Hrvatskoj. Prema tome, dakle gledajući sve ove i tradicionalne i gospodarske i kvantitativne ako govorimo po broju stanovnika, pa čak možemo govoriti i o broju predmeta koji se sad u ovom trenutku radi na općinskim sudovima u Zagrebačkoj županiji mislim da sjedište i Prekršajnog i Općinskog suda u Velikoj Gorici ima tisuću i jedno opravdanje. Kažem osobito ako govorimo na ovaj prometni dio. Malo gradova je u Republici Hrvatskoj u ovom trenutku prometno povezano kao što je to Velika Gorica. Hvala. Odgovor? Izvolite ministre. dakle Velika Gorica zapravo postaje pravosudni i jači centar nego što je sada. Da, mi planiramo i uskočku nadležnost ovog dijela prebaciti, tako da to bude i jedan i od sudova koji, govorim o županijskom. Znači on će pokrivati puno više stanovnika nego što je sada, nego što je sama Zagrebačka županija, dobiva cijeli Novi Zagreb i širi mu se nadležnost i vrlo vjerojatno u perspektivi možda i i za očekivati i broj ljudi. Dakle, Velika Gorica s tim nije stavljena u podređeni položaj, dapače ona pravosudno postaje jača nego što je sada. Sad se postavlja pitanje gdje ćemo staviti ploču da je sjedište suda. To je zapravo jedino pitanje, da li će ploča biti u Novom Zagrebu ili će ploča biti u Velikoj Gorici. I na to se, zapravo o tome razgovaramo jer to će bit jedinstveno područje gdje će bit čitav niz sudova. Ako se slažete mislim da je ova mobilnost na području dobra. Kazneno će se raditi na jednom mjestu. Ja vam sad mogu reći već mislim da Velika Gorica ima kaznena suca. Dakle, to su vam dva građanska u budućnosti više. Vi kao građanin ćete prije riješiti svoje promjene samo zbog ovog što ćemo sve staviti na jedno mjesto. Dakle, gdje će bit ploča mi smo zamislili ovdje u Novom Zagrebu zato što je veći. Ali prvo čitanje, evo tu smo. Ali svodi se na to gdje ćemo staviti ploču. Evo hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. I posljednja replika, Vesna Škare-Ožbolt. Izvolite kolegice. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Dakle, reorganizacijom mreže sudova je sasvim u redu. To je potrebno napraviti, iako to nije suštinska reforma u smislu postizanja efikasnosti pravosuđa. Međutim, ono što po meni je prilično čudno i iznenađujuće je to što se ukida mjesna nadležnost županijskih sudova. Naime, postavlja se pitanje da li ste napravili simulacije troškova dostave predmeta koji će se određivati pa ići iz Međimurja u Dubrovnik na Dubrovački sud? Ako će to nekakav kompjuter određivati. To po meni apsolutno povećava troškove dostave, a zanimljivo će to biti kako će to na primjer suci iz ne znam iz Osijeka ili na Županijskom sudu u Osijeku rješavati predmete utvrđivanja prava vlasništva iz Zadra ili Splita u kojima još treba i razvrgnuti feudalno kmetske odnose kojih prilično ima na sudovima, a treba npr. i objasniti temelj stjecanja vlasništva na primjer dosudnicom. Pa me baš zanima kako će se to lijepo skratiti postupak rješavanja predmeta na županijskom sudu? Hvala. Odgovor? Izvolite ministre. **Miljenić, Orsat** Dakle, to nije predmet ovog zakona, on samo daje osnovu. Ja vam mogu to vrlo detaljno objasniti ako vas zanima, vrlo detaljno dakle u naravno određenim okvirima. Dakle, što se tiče dostave i cijene, mi sada plaćamo 70 milijuna kuna za dostavu poštom po prilici na godišnjoj razini. Mi ćemo samo s ovim pravosudnim područjima to je jedno pitanje koje nisam otvorio se orijentirati prvenstveno prema sudskoj dostavi. Dakle, dio službenika koji će biti višak, a višak je, će se prebaciti na poslove dostave. Mi gubimo između 30 i 35% ročišta samo na tome što vi dođete na ročište i onda vam netko kaže nije uredan poziv i idete doma i onda za godinu dana vas pozovu ponovno. I to nam se prečesto događa. Zato će vam doći sudski dostavljač doma i dostaviti, a neće raditi poštom. Za to nam treba organizacija. I tu ćemo ostvariti uštedu koja će daleko premašivati ovaj trošak o kojem vi govorite. Rekli ste da će to poskupiti. … /Upadica se ne razumije./… Pa da, ja vam to i govorim. Dakle ova ušteda na poštarini ovdje će daleko premašiti trošak koji će eventualno biti izazvan dostavom drugostupanjskih predmeta u Hrvatskoj. A ajmo sad govoriti što nas je potaklo na ovo. Potakao nas je recimo primjer božićnica gdje ste vi imali pravomoćno rješenje građaninu jednom crno drugom bijelo. Gdje smo mi kroz 36 tisuća delegacija koje smo imali vidjeli da svaki županijski sud ima svoju praksu, a stvar ne može doći do vrhovnog i ne može se uskladiti. I onda ste vi građanin i ja i imamo istu pravnu situaciju zavisno o tome jesmo li imali sreću ili ne da nam predmet bude delegiran, a predmeti se sada 36 tisuća predmeta se delegira sada godišnje, ćemo dobiti različitu pravnu situaciju. Ajmo to onda urediti da ide algoritamski, da nema čovjeka. Ne može onda nijedan odvjetnik pratiti gdje mu je završio predmet i onda eventualno tražiti da li nekog tamo poznaje ili ne poznaje nego će predmet otići tamo gdje ide,

Počet ćemo sa klubovima. U ime kluba Hrvatskih laburista Branko Vukšić. Izvolite.

Kao što sam rekao u replici zapravo gdje sam završio tamo ću početi da se ne ponavljam. Čini mi se da je ovo samo jedan segment i to naoko tehnički segment pravosuđa, reforme pravosuđa u koju nismo dubinski još ušli. Pravosudni sustav je sasvim sigurno u Hrvatskoj krivo postavljen. Imamo mnogo sudaca, mnogo sporova i lošu učinkovitost. Sada ste vi gospodine ministre govorili o tome da se 70 do 80 milijuna kuna troši samo na dostavu pošte pa se onda 30 milijuna kuna država troši na to što sporovi što sporovi predugo traju. To je samo 100 milijuna kuna, pa ako pribrojimo onih 50 milijuna kuna o kojima smo govorili jučer koje se troši na to da država sama sebi šalje pozive pogledajte to vam je već 150 milijuna kuna koje smo bacili u vjetar ili koje bacamo u vjetar ili barem bio toga. U Hrvatskoj je 1880, prije ste govorili o sucima o tome koliko je sudaca, 1880 sudaca ili su 43 suca na 100 tisuća stanovnika, 43 suca. Irska ima 147 sudaca ili 3,2 suca na 100 tisuća stanovnika. Ali za razliku od Irske mi smo 100% pravna država, tako bi ispadalo. Kod nas je fantastično stanje, građani ne čekaju niti mjesec dana na rješavanje svojih sporova. Više sudaca na 100 tisuća stanovnika ima čini mi se samo Slovenija i to 50 sudaca. Austrija ima na 100 tisuća stanovnika 18 sudaca. Austrija koja je pravno uređena država, mi imamo 43 suca, Austrija 18. Ali, ja sam znao često reći da je statistika laž pa onda evo i podataka koji govore ili daju drukčiju sliku malo manje na štetu pravosuđa, odnosno sudaca i samoga sudstva. Hrvatski suci rade poslove koje u drugim zemljama rade izvansudski službenici i to u velikoj mjeri. Tako se više od 400 prekršajnih sudaca u RH u drugim zemljama ne bi vodilo u statistici pod rubriku suci. Što je zapravo zaprepašćujuće, a prije se dovoljno govorilo pod prošlom točkom dnevnog reda o tome, ali je vrlo važno i za funkcioniranje čitavoga pravosuđa pa i za ovaj zakon o kojem govorimo a to je prijedlog Zakona o područjima i sjedištima suda. Godišnji proračun za pravnu pomoć je među najnižima u Europi ako ne i najniži. Mi imao 230 tisuća eura namijenjeno za pomoć, za pravnu pomoć, 230 tisuća eura. Isto vrijeme Slovenija ima gotovo 6 milijuna, Bosna i Hercegovina ima 6 milijuna eura, Austrija 18 milijuna eura, Irska 87 milijuna eura a Norveška 214 milijuna eura za pravnu pomoć, a mi ponavljam 230 tisuća i još se usudimo govoriti kako će oni koji spajaju kraj s krajem, oni koji nemaju dovoljno za režijske troškove, oni koji nemaju dovoljno za hranu, kako će imati dobru pravnu pomoć i pravedno suđenje, to je čista laž, to je obmana. Usprkos brojnosti sudaca i brojnosti sudova, općinskih je 67, županijskih 15, trgovačkih 7, upravnih 4. U Hrvatskoj nedostaje najviše i to je najčešći uzrok neulaganja u Hrvatsku i to je pravna sigurnost, Gotovo da imamo sudaca i sudova da možemo, ono znate onu uzrečicu po kućama "Da sudimo po kućama.", toliko ih imamo. A imamo jedno od najvećih pravnih nesigurnosti. Hrvatska je isto tako i na začelju u Europskoj uniji, po mogućnosti elektroničke komunikacije u sudskim postupcima. Kao što je rekao maloprije gospodin ministar, racionalizacija mreže sudova počela je 2008. godine i tad je bilo daleko više općinskih sudova 108 i prekršajnih 114 sudova. Međutim, i dalje je prevelik broj sudova i zato se Hrvatski laburisti i stranka rada slažu sa smanjenjem broja sudova ali se zalažu, i ovaj puta napominjem tako dugo dok nećemo ovdje raspravljati danima o suštinskim problemima u sudstvu, nećemo napraviti niti jedan korak dalje niti u društvu, neće biti stranih ulaganja i nećemo imati porast BDP-a. Znamo dobro koliko je milijardi kuna zarobljeno na sudovima zato što sudovi ne obavljaju svoj posao ili odlično rade svoj posao za one koji žele da se ti predmeti drže u ladici. Suci su što je točno neravnomjerno opterećeni, sudski postupci su maratonski, to zna i ministar Miljenić, ostavinska rasprava nakon smrti jednog hrvatskog poznatog slikara traje 20 godina, 20 godina dok nisu opljačkali sve njegove slike, tako dugo traje, 20 godina ostavinska rasprava, to je sramota i još se neko usudi govoriti kako hrvatsko pravosuđe nije loše, 20 godina? Ali to nije jedini usamljeni slučaj, postoje procesi koji traju 40 godina, postoje procesi, radni sporovi koji traju 10 godina, 2 ugovora treba, ocjenu ta 2 ugovora napraviti. I što je najzanimljivije u svemu tome, sudski spor može trajati vječno, sve je mjerljivo osim sudskog spora, sve je mjerljivo osim toga što treba sudac učiniti. Vi se vraćate po deseti put na općinski sud i niko ne odgovara za krive procjene, nitko ne odgovara osim ovog što smo rekli 30 milijuna kuna koje se plaća za preveliku dužinu sporova, a to samo znači da ni 10% građana ne tuži Republiku Hrvatsku što ima pravo tužiti. Koliko bi trebali dobiti nasljednici o slučaju o kojem sa govorio, znači sude se 20 godina, koliko bi oni trebali od Hrvatske države, pa nisu oni krivi, kriv je pravosudni sustav koji je u očajnom stanju. Piše u zakonu razumni rok, što je to razumni rok? 20 godina, 40 godina, 10 godina, što je razumni rok za radni spor 10 godina? Radnici, međimurje, međimurske građevinske firme odavno su mnogi i umrli, građevinska firma je 90. otišla u stečaj, njihovi nasljednici se sude, 20 godina traje proces i sada je navodno prijedlog nagodbe da se u idućih 15 godina isplaćuje odšteta. To je sramotno, to vam je pravna sigurnost Hrvatske države. I mi sad se pitamo kako to da u Hrvatsku ne ulažu? Pa ko će u Hrvatsku ulagati, da se sudi 40 godina? Novac ide tamo gdje ima pravne sigurnost, a ne gdje radnici imaju male plaće, gdje radnici su robovi to je laž. Sudska praksa je jedna od najneujednačena i sad se trebamo pitati ili su toliko naši suci nesposobni ili su toliko rade ispod stola. Šta ono kaže, postojali su ministri 10% sigurno postoje i suci 10% ili 50%, nešto je a mi o tome se ne usudimo u Hrvatskome saboru, ne usudimo se naći model kako ćemo kažnjavati kvarne suce jer nema toga. A i sam ministar je maloprije rekao da su suci ogledalo društva, nije rekao tim rječnikom ali je upravo to rekao, da kao i ostali segmenti, a korupcija je visoka u Hrvatskoj, znači da je i u sudstu korupcija pa ajmo je istrijebiti, ajmo ne samo smanjiti broj sudova, sudaca, šefova i reći sad smo smanjili plaće sad će od tih ne znam 84 predsjednika sudova se, će biti manje, oni će sada raditi svoj posao i mi smo uštedjeli. Jesmo uštedjeli, ali šta je s onom, onim milijardama koje su zarobljene na Visokom trgovačkom sudu, šta je s onim novcem, ne znam 60 milijardi ili koliko kuna je zarobljeno zato što se ne rješavaju sporovi koji bi se trebali rješavati. Sve ovo što sam govorio, govori da je sustav loš, da ga treba mijenjati ali da treba mijenjati i odnos prema sucima. Trebamo suštinske promjene u pravosudnom sustavu. Ne smijemo dopuštati da sudski procesi traju bez roka, da se može vraćati sa suda na sud da tri puta da Vrhovni sud tri puta vraća predmet na prvu stepenicu, govorim iz osobnog iskustva i da onda nakon toga dvije godine stoji u ladici i nitko ne pipne. Imamo dobar pravosudni sustav? Nemamo. Ovo je samo jedan od koraka koji treba poduzeti ali to je jedan možda ne u potpunosti tehnički ali jedna od tehnikalija koja hrvatskome sudu neće donijeti ono dobro koje bi trebalo donijeti. Hvala i vama. Prelazimo na replike. Prvi je Peđa Grbin. Izvolite. **Grbin, Peđa (SDP)** Zahvaljujem uvaženi gospodine potpredsjedniče. Pa kolega u vašoj raspravi govorili ste o svemu, a najmanje o području i sjedištima sudova, ali to je vaše pravo. Pa onda ću probati na neke stvari odnosno ukazati vam na nešto što ste govorili, a jedna od stvari je usporedba između hrvatskog i irskog pravosudnog sustava i broja sudaca u Hrvatskoj i Irskoj. Dajte nas uspoređujte sa zemljama s kojima se možemo uspoređivati, a ne sa Irskom. Irska je zemlja common law sustava u Irskoj postoji suđenje uz porotu, u Irskoj sudac ne dokazuje dokaze, to umjesto njega čini porota pa sudac to ne mora niti obrazložiti. A da ne govorimo da u Irskoj suci ne rade čitav niz stvari koje rade u Hrvatskoj, tako da prije usporedbe proučite područje s kojim nas uspoređujete. Što se tiče usporedbe s Austrijom svaka čast, o tome možemo i trebamo govoriti zašto neke stvari u Austriji funkcioniraju a kod nas ne, ali nemojte molim vas sa Irskom. I druga stvar, govorite o razumnom roku. razumni rok se u praksi ne definira zakonodavnim aktom. Razumni rok se definira kroz djelovanje sudova i suci ovisno određenim okolnostima određuju koji će biti razumni rok za parnice parnice iz radnih odnosa, iz obiteljskih odnosa itd. a to je praksa koju je započeo Europski sud za zaštitu ljudskih prava tumačeći Europsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava koja govori o razumnom roku i onda je taj sud kao prvi krenuo sa tumačenjem što je razumni rok i nakon toga se to spušta dolje niže na nacionalne na nacionalne sudove. A što se tiče radnih odnosa, evo tu je jedan ipak primjer gdje je zakonodavac postavio rok u kojem bi se ti predmeti trebali rješavati ali ga sudovi nažalost ne poštuju. Hvala.

ali sami niste ti koji bi zapravo da biste mogli podučavati morate sami učiti. Sasvim sigurno da mi nećete govoriti s kim se mogu uspoređivati s kim ne, Austrija može Irska ne može. Ovo slikovito vrlo dobro zvuči, a i nije to tako neusporedivo kao što vi tumačite. S tim da sam ja rekao da naši suci rade mnoge poslove koje drugi suci ne rade i to sam naglasio, da se 400 sudaca kod nas uopće ne bi vodilo i rade poslove koje rade tamo vansudsku … Znači koji su razumni rokovi? Opravdavate time da je razumni rok toliko rastezljiv da se zapravo ne zna što je razumni rok zbog čega dobivamo onda pred međunarodnim sudovima ljudi koji se na nerazumni rok žale dobivaju sporove. Zanimljivo, niste komentirali, kažete da sam najmanje govorio o ovom jer to mislim da je najmanje važno i upravo sam to rekao da je ovo jedna od tehnikalija jedna od tehnikalija koja neće donijeti ništa dobro jer će biti to isti suci, samo će biti kao malo bolja kontrola. I to ćete donijeti sve zakone taman kada ćete otići sa vlasti i onda će to doći drugu koji će to sve promijeniti jer niste u prvih 6 mjeseci to donijeli. Prema tome, razumni rok, u Hrvatskoj nema razumnog roka. U Hrvatskoj se ne poštuje definicija razumnog roka, a i zna se šta je vani. Vani se radni sporovi rješavaju, što pokazuje praksa, u 6 mjeseci radni sporovi. Koliko se kod nas, koji je razumni rok? Ja imam sudski spor 10 godina trebao bi državu 100 puta tužiti. Pa kolega Vukšić vi ste utvrdili da imamo vrlo visok broj sudaca na broj stanovnika s jedne strane i s druge strane da se vrlo malo izdvaja za tzv. besplatnu pravnu pomoć. Pa naravno da se izdvaja kada imamo puno sudaca pa onda nema potrebe da se toliko izdvaja za besplatnu pravnu pomoć, razumijete. Ne znam kako ste upali u takvu kontradikciju. No šalu na stranu. Naravno šta je strukturni problem? Mislim da nije ova forma gdje će biti sjedišta, kakva će biti mreža i slično već vjerojatno strukturni problem leži negdje drugdje i oni koji se time bave ne uspijevaju već godinama godinama naći pravi odgovor na to pitanje. Možda jedan leži u tome da je nedovoljno čitav sustav uređen pa previše toga svega i svačega na kraju završi na sudovima što da pravna država funkcionira ne bi uopće završilo na sudovima jel mi ipak nismo zemlja koja ima visoku stopu kriminaliteta, mi nismo zemlja koja ima visoku stopu raznoraznih stvari koje po difoltu moraju biti na sudu. Prema tome neke druge stvari završavaju na sudu koje vjerojatno ne bi nikada ni završile da čitava država funkcionira. Ali ono što sam više puta rekao i što mene uvijek impresionira to je ovaj događaj sa Bernardom Medofom koji je u SAD-u uhićen 11.prosinca 2008.i 29.lipnja 2009.osuđen na 150 godina. Dakle ukupno je 6 mjeseci trajalo od uhićenja do trenutka presude za jednu najveću financijsku spiralu malverzacije koja je u modernoj povijesti zabilježena koja je bila teška 50-ak milijardi dolara. Kako se to dogodilo i kako taj sustav u SAD-u funkcionira ja ne znam. Ali to se zove zadovoljena pravda. 6 mjeseci između uhićenja i presude na 150 godina. Kako mi možemo tako nešto i na koji način doseći ja zaista ne znam.

uspoređivati. Hrvatska i SAD imaju različite pravne sustave, ne znam da li to znate. Znate vjerojatno. Ali upravo ono što ste rekli je bitno, bitno je to da je pravda zadovoljena. 6 mjeseci za možemo reći jedan od slučaja stoljeća, procesa stoljeća za 6 mjeseci. Kod nas za 6 mjeseci ga puste iz zatvora i …/Govornik se ne razumije./… mjeseci drže u zatvoru lopova kako bi ga valjda mogli pustiti i ne znaju što bi s njim. Ne znaju jesu li ga trebali pritvoriti, nisu ga trebali pritvoriti. Mi smo, naš pravosudni sustav je u katastrofalnom stanju i slažem se s vama nismo o strukturalnim problemima govorili, niti ne govorimo, niti se njima bavimo, okolišamo, idemo okolo, pletemo mrežu. Možda gospodin ministar plete mrežu pa ćemo doći do toga kada ćemo govoriti o suštini. A suština je upravo ta što se ne rješavaju predmeti. A ne rješavaju se, i ta je suština. Pazite 230 tisuća eura dajemo za pravnu pomoć. Onda ministre nam recite koliko dajemo za pravnu pomoć pa nam izračunate koliko dajemo. I to što nemamo, nemamo mi visoku stopu kriminaliteta kao što ste rekli ali imamo visoku stopu gospodarskog kriminala. Kada sam pitao policajca koji se bavi istragama na gospodarskom kriminalu koliko u javnim poduzećima ljudi koji rade tamo i koji su na izvoru koliko krade. Veli, svi kome je to u interesu. Jedino koga ne zanima novac taj ne krade. To je situacija a mi pred time zatvaramo oči. Nova replika, poštovani Goran Marić. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Vukšić čini mi se da ste najveći dio kritika za stanje u pravosuđu uputili sucima. Ne bih se sa time složio. Ja mislim da u Hrvatskoj sigurno u svakom društvenom segmentu je napredak iz godine u godinu. Ali da u jednom idemo unatrag a to je ljudsko ponašanje. I tu je najveći problem. Kada uspoređujete sa Austrijom, trebalo bi usporediti koliko na 100 tisuća ljudi u Austriji udara pepeljarom drugu osobu po kafićima, koliko krade kotača na 100 tisuća, koliko auta cijelih ukrade, koliko provala u kuću ima, koliko ima radnih sporova, koliko kroz crveno svjetlo prolazi, koliko ne plaća alimentaciju, koliko uzme robu a ne plati robu, koliko uzme avans a ne isporuči robu. I zapravo onda sve te probleme u ponašanju prebacujemo na suce. Meni se čini da su suci bez obzira na još uvijek problematične i rokove i pojedinačna ponašanja najbolji dio hrvatskog pravosuđa. ja još u pravosuđu sucima čak i najviše vjerujem jer su oni najveći pomak učinili. Ali daleko je to od idealnog ali mislim da su najveći pomak učinili upravo oni. Hvala. Uvaženi kolega Mariću, e pa sada ovo što ste vi tvrdili upali ste sami u zamku koju ste vi napravili. Što je uzrok a što posljedica? U Njemačkoj je nakon Drugog svjetskog rata reforma pravosuđa bilo predviđeno četiri godine, pa osam i deset godina je reforma pravosuđa trajala. Upravo zbog toga da bi došli do činjenice da nema krađe, da se kotači ne kradu, da se ne lupa pepeljarama. Pravosudni sustav jest, njegova funkcija jest u tome i da preventivno djeluje. Drukčija bi bila situacija u Hrvatskoj da sudovi rade. Ja se s vama u potpunosti ne slažem u ovom slučaju, što je rijetko da se ne slažemo. Mislimo da, da, govorim iz brojnih primjera, ne govorim apstraktno. Zašto se alimentacije ne plaćaju? Pa zato što sudovi to dopuštaju. Kada bi zatvorili troje, četvero ljudi po pet godina zakona nitko više ne bi, platio bi mjesec dana unaprijed bi rekao. Mjesec dana plaćao unaprijed alimentaciju da slučajno ne bi pogriješio. Prema tome, nije to, kako to da naši građani kada dođu van u Austriju se ponašaju sasvim drukčije? Kako to kada dođemo na slovensku granicu smanjimo na 120, upalimo svjetla, vozimo se pristojno, zavežemo se, kada dođemo tu raskopčamo pojas, ugasimo svjetla i vozi ga 200. Zašto? Pa znamo da nećemo ga kazniti, jer znaju da ima svatko neku vezu zato što i kada dođemo na sud ćemo objasniti da nismo krivi i nećemo biti krivi i sve će pasti u zastaru. Mislim da je krivnja upravo tamo. I suci trebaju biti iznad nas. Oni su iznad društva, oni su ti koji su na kraju. Kada izgubi svaku nadu onda ti dođe sudac, on ne može biti jednak drugima. **Hrg, Branko (HSS)** Hvala lijepa. Kolega Vukšić rekli ste nešto kao Laburisti se slažu sa smanjenjem broja sudova. Pa evo ja moram replicirati i reći da se ja ne slažem nikako sa takvom konstatacijom jer u krajnjem slučaju po ovom prijedlogu ni nije broj operativnog dijela sudova smanjen, dakle službe će ostati, one će raditi ali poruka nije dobra koja se Mislim da definitivno treba dobro razmišljati, razmotriti da li je poruka o ukidanju sudova kao nekakvog statusa prava poruka ili je poruka stvarno u onom dijelu o kojem vi isto sada govorite jer se slažem da treba poboljšati funkcionalnost sudova, prava poruka. U svakom slučaju, evo ja se nikako ne slažem sa tom vašom konstatacijom da vi podržavate smanjenje broja sudova. Odgovor Branko Vukšić. previše sudova, imamo previše sudaca i u svemu tome smo previše neefikasni. Kad se brani i teritorijalni ustroj i kad se brani ustroj sudova i sjedišta sudova sasvim sigurno da se ide iz motiva lokal patriotizma. I ja vas kao čelnika lokalne zajednice, kao gradonačelnika u potpunosti shvaćam. Međutim, ja i da sam na vašem mjestu ja bih govorio isto jer ja dobivam packe i u svojoj stranci jer govorim da imamo preveliki broj županija, gradova i općina. I onda su me pitali kako ću ja to glasati svaka županija kaže, jer kada bi se pustilo političarima da određuju broj županija i da se dogovorimo bilo bi ih 47, a gradova bi bilo duplo više nego što danas ima, gradova jer svaki je povijesno važan. I u potpunosti se slažem. Međutim, kad su Danci imali reformu lokalne samouprave gledali su mnogo šire i danas su svi Danci zadovoljniji. I oni koji su ostali bez jedinica lokalne samouprave. Ali kod nas će se tuči i tako je isto sa sjedištima sudova. Mislim da trebamo početi od nečega. Mislim da su ovo pod navodnicima tehnikalije koje će valjda uroditi plodom. Izvolite. **Fabijančić Križanić, Vesna (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Evo kolega Vukšić, javila sam se najviše iz razloga što ste nekoliko puta naveli je jedan od razloga dugotrajnosti sudskih postupaka je višekratno ukidanje prvostupanjskih presuda. Podsjetila bih vas da smo donijeli i izmijenili zakonsku regulativu u smislu da se sada može ukinuti samo jedanput jedanput prvostupanjska presuda, a nakon toga ako po drugom suđenju Županijski sudovi moraju presuditi stvar. Prema tome, kao što smo bili na tragu unatrag nekoliko godina da riješimo veliku boljku neažurnosti sudova tako je i taj dio zakona promijenjen. Način na koji smo izmijenili zakonsku regulativu da smo ovršne predmete izmakli iz sudova, da smo ostavinske predmete dodijelili javnim bilježnicima. Sve je to išlo na tragu rasterećenja sudova jer je naravno najveća boljka dugotrajnost postupka. Da taj postupak bude što kraći na tragu je i ova reorganizacija sudova. Složit ćete se sa mnom iako niste radili u pravosuđu da jedan sudac koji ima 600 predmeta i onaj sudac koji ima 90 predmeta nikako ne mogu biti jednako ažurni. Onaj sudac koji ima 600 predmeta dok samo zakaže jednu raspravu prođe gotovo 7, 8 mjeseci da bi došlo do druge rasprave i naravno da to umnogome odugovlači sudske postupke. Prema tome, ova reorganizacija svakako je na tragu i daljnjeg efikasnijeg sudovanja. Hvala lijepo. laburisti - Stranka rada)** Uvažena kolegice Vesna Fabijančić-Križanić, mi smo kao klub podržali do sada čini mi se sve zakone ministarstva i rekli smo uvijek kada smo raspravljali o tome da je to vidan napredak. Međutim, vi dobro znate da kad se radi o parnici da ako se meni počelo, ako sam ja započeo parnicu prije 10 godina da za mene ne vrijedi ovaj novi zakon. Nisam pravnik, ali onda suci ne rade po, onda ne rade suci, ne uvažavaju vam zakone jer se vraćaju natrag, onda ne uvažava zakone nego Vrhovni sud. Pa dajte onda kontrolu, onda još sam više u pravu, onda više ne znam tko koga i zašto. Mislim nije ovo, sudska praksa je katastrofalna. I ako sad, ako stvarno se mora primjenjivati i u staroj parnici novi zakon, a ne primjenjuje se ministre. U ime kluba SDP-a govorit će poštovani Peđa Grbin.

Zahvaljujem uvaženi gospodine potpredsjedniče, uvaženi gospodine ministre, uvažene kolegice i kolege zastupnici. Evo odmah za početak da otklonim možebitne dvojbe. Klub zastupnika SDP-a podržat će ovaj prijedlog zakona. Iznenađenje eto, ali nije to tek tako, nije to zato što se radi o prijedlogu Vlade i ministra kojeg mi inače podržavamo nego i iz činjenice što se ovdje radi o jednom doista dobrom prijedlogu. Ministar je u početku malo o tome govorio, ali treba to još jednom istaknuti. Donošenju ovog zakona prethodila je jedna izuzetno široka javna rasprava. U postupku donošenja ovog zakona uključeni su svi subjekti koje se na bilo koji način ovaj zakon mogao ticati. Ministar ga je predstavio doista na cijelom području Republike Hrvatske. Saborski Odbor za pravosuđe je dva puta razmatrao reformu ovog zakona, odnosno ovu reformu koja je predložena zakonom i u međuvremenu došlo je do određenih promjena, a te promjene su bile upravo, upravo plod te rasprave koja je provedena. I mi danas pred nama imamo jedan zaokružen, dobar prijedlog zakona za koji sam siguran da će dovesti do znate racionalizacije i poboljšanja kvalitete rada sudova. A da bih objasnio zbog čega to mislim krenut ću od situacije koja je bila prije 10 godina kada sam počeo raditi kao odvjetnički vježbenik. 2003. godine na području suda, Županijskog suda u Puli gdje sam odlazio na rasprave postojao je čitav niz pa možemo ih nazvati i mikro sudova, sudova koji su imali nekad i samo jednog suca. Na tim sudovima bi taj isti sudac ujutro sudio u građanskim predmetima, oko podne bi rješavao ovrhe i zemljišno-knjižne stvari da bi svoj radni dan zaključio kaznenim predmetom. Kakva je bila kvaliteta takvog sudovanja? Mala. Jer naprosto nitijedna osoba ne može biti jednako kvalitetna na području građanskog, ovršnog, zemljišno-knjižnog ili kaznenog prava. A zbog čega je došlo do takve situacije? Iz razloga što je u jednom trenutku kod nas u Hrvatskoj vladalo uvjerenje da dostupnost pravosuđa znači da u svakom selu moramo imati jedan sud. Jednostavno sudovi su se širili kao gljive poslije kiše bez obzira na to da li smo imali osigurane materijalne uvjete za rad takvog suda ili kadrovske uvjete. Pa mi smo imali sudove koji su sudili kaznene predmete, a nisu mogli formirati vijeće. A zašto? Jer nisu imali 4 suca. Da li je to pravosuđe? Nije. Da li je to dostupno pravosuđe? Nije. Jer dostupno pravosuđe bez obzira da li je u vašem mjestu ili je od vas udaljeno 10, 15 ili 20 minuta vožnje je samo ono pravosuđe koje je nepristrano, dakle jednako prema svima, nezavisno, koje sudi zakonito i koje donosi kvalitetne odluke. I onda doista više nema veze da li je sjedište suda u Puli, Poreču ili Rovinju jer imamo onaj sud koji ispunjava svoju zadaću i ispunjava ono što je Ustavom i zakonima pred njega stavljeno. Kada govorimo o sudovima u Hrvatskoj doista točno je ono što je već i ovdje u raspravi bilo istaknuto, a to je da problema ima. Jedan od tih problema je i veliki broj sudaca. Mi doista imamo veliki broj sudaca, ali ne kada ga uspoređujemo sa Irskom jer je to izvan svake pameti već kad uspoređujemo broj sudaca sa zemljama koje su u našem okruženju i koje imaju sličan pravni sustav kao i naš. Sličan do te mjere da smo ustvari od njih dio naših zakona doslovce i prekopirali. Govorim o Austriji, govorim o Njemačkoj. Činjenica je da doista samo Slovenija od nas ima veći broj sudaca. I činjenica je da uz taj ogroman broj sudaca jedva uspijevamo rješavati predmete koji dolaze. I stoga se moramo zapitati što nam je činiti. Jedna od mjera je racionalizacija. Racionalizacija broja i mreže sudova. Ali to nije mjera koju je ova Vlada izmislila, to je mjera koja je započela još 2008. godine i to je mjera koju je svatko podržavao dok ta mjera nije zahvatila njihov grad. To je nešto sa čime su se susreli i bivši i sadašnji ministri pravosuđa. Svi su za dok se ne dira sud u njihovom gradu. Mi moramo preći preko takvog jednog feudalizma i razmišljanja o svojoj jedinici lokalne samouprave. I moramo vidjeti koji je sustav koji je dobar za sve građane u RH. A vratit A vratit ću se opet sustav sa mikro sudovima za nas nije dobar. I to je praksa pokazala, nije dobar. Nije ispunjavao svoju zadaću. Ne moram vam govoriti kakva je kvaliteta ili nekvaliteta odluka takvih sudova, koliko često odluke takvih sudova padaju na višim sudovima na drugom stupnju. To nije ono što građanima treba. Ovim zakonom radi se jedan značajan korak u racionalizaciji, a kao posljedica te racionalizacije povećanju kvalitete i brzine u radu sudova. Dakle, prije svega dobivamo novu mrežu bez tih malih sudova. Dobivamo novu mrežu u kojoj će dominirati veliki sudovi koji će onda moći formirati i obiteljski odjel i radni odjel i kazneni odjel. Sudovi u kojima sude specijalizirani suci koji razumiju predmet koji se pred njima raspravlja mogu mnogo brže i kvalitetnije donositi odluke. To je ona nova vrijednost koju dobivaju naši građani. Ovdje se govorilo, iako je to ustvari kada sve zbrojimo manje bitno, da ćemo dobiti određeno smanjenje troškova kroz činjenicu da ćemo imati manji broj predsjednika sudova. To je točno, ali u svemu ovome manje bitno. Bolje će se moći iskoristiti materijalni resursi sudova i kao što je ministar istaknuo na područjima pojedinih općinskih i prekršajnih sudova biti će moguća preraspodjela sudaca u skladu sa priljevom i obimom poslova. Ono što je posebno bitno je pitanje objedinjavanja nadležnosti svih županijskih sudova i širenje iste na području cijele RH. Ministar je istaknuo primjer božićnice, a ja ga moram ponovno izvući jer je on najeklatantniji primjer. Sudovi primjerice u Puli ili Rijeci bi vam dosudili da imate pravo na tu božićnicu, a ako ste imali nesreću da se sudite u Zagrebu to isto pravo iz istog pravnog odnosa ne bi vam bilo omogućeno. A zašto? Zato što je kod nas došlo do takve podjele da je svaki županijski sud stvorio svoju praksu i u onim predmetima koji ne mogu doći pred Vrhovni sud bit ću grub pa ću reći nije ih briga što drugi njihovi kolege misle. Ovo rješenje koje je predloženo ovim zakonom će to dokinuti. Svi sudovi sa područja RH sudit će sve predmete. U čemu je problem? Pa zakon je svugdje isti, ili bi barem trebao biti. Međutim, ovdje ću biti slobodan i predložit ću dvije konkretne mjere koje bi ministarstvo po mojem mišljenju trebalo razmotriti u budućnosti i vezano uz reformu našeg čitavog pravosuđa a i uz posebnu reformu odnosno racionalizaciju rada sudova. A to je pitanje posebnih prekršajnih sudova i trgovačkih sudova. Ja ću postaviti pitanje da li su nam posebni prekršajni i posebni trgovački sudovi potrebni pogotovo sada u situaciji kad idemo na objedinjavanje na objedinjavanje općinskih sudova odnosno onoga što se u nekim drugim državama puno ispravnije zove osnovnih sudova? Mišljenja sam da bi dugoročno gledano više nego korisno bilo da se prekršajni i trgovački sudovi pripoje općinskim sudovima. Zašto? Na taj način bi se dobila mogućnost da suci koji danas sude na prekršajnim sudovima mogu suditi i u kaznenim stvarima ako za time postoji potreba i obrnuto ista stvar bi se dogodila i sa trgovačkim sudovima. Tim više, što je poznato da je Visoki trgovački sud danas jedan od sudova koji najsporije donosi odluke i nije rijetkost, dapače više je praksa da vi na odluke Visokog trgovačkog suda čekate 4 ili 5 godina, to nije pravda. Također, određene mjere koje su poduzete u pogledu prekršaja dovele su do smanjenja broja predmeta i povećanja naplate što samim time znači da prekršajni sudovi u budućnosti neće biti opterećeni kao što su bili do sada što onda svakako govori u prilog njihovom spajanju. Također, u pogledu trgovačkih sudova potrebno je podsjetiti da smo prije nekoliko godina napravili reformu koja je dovela do toga da su trgovački sudovi dobili određene predmete koji su trgovački samo po nazivu jer se radi o predmetima između dvije pravne osobe, a nikako po svom sadržaju. Ovdje ću završiti i reći da ovo smatram dobrim prijedlogom, jednim vrlo dobrim korakom u cilju racionalizacije koji će i kratkoročno i dugoročno hrvatskim građanima donijeti znatne koristi. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Imamo dvije replike. Prvo Dubravko Bilić. reformskoga zakona. Ja ne bih isticao da je to zapravo ključni momenat smanjivanje troškova, nego jednostavno da sagledamo svi skupa da je potrebno ovakav sustav koji smo imali dosad, racionalizirati. Ono što je dosad uvijek bio problem, a to je pitanje kad je došlo do realizacije, odnosno do reformskoga, realizacije ovakvoga zakona, pitanje čelnika lokalnih samouprave koji su onda smatrali svojim političkim prestižem da na neki način zadrže općinski sud ili neki drugi u svome mjestu bez obzira kako ono malo ili veliko bilo. Međutim, mi danas ovdje govorimo o jednom drugom vremenu gdje je dostupnost zapravo opća pojava, vi više ne putujete na neki sud kočijom ili idete pješice, nego imate suvremena prijevozna sredstva kojima vrlo lako možete doći do mjesta suda. Isto tako treba skinuti onu famu da je, gdje čelnici lokalne samouprave vole isticati zapravo da njihovi građani sada ne mogu ostvariti svoje ustavno pravo. Međutim, to ispada da građani jedino što rade borave na sudovima. Međutim, koliko u životu prosječnog čovjeka mi idemo na sud? Vrlo, vrlo rijetko i ne treba robovati u takvom trenutku, zapravo da svaki čelnik lokalne samouprave, da svaka jedinica lokalne samouprave mora imati sjedište suda. Ja to govorim kao gradonačelnik bez ikakvoga, bez ikakvih ograda i bez ikakvoga straha da ću sad imati problema sa svojim sugrađanima koji misle drugačije, ali jednostavno moramo biti racionalni u provođenju ovakvih zakona. **Stazić, Nenad (SDP)** Vrijeme. Na repliku odgovara poštovani Peđa Grbin. Zahvaljujem poštovani gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Bilić u pravu ste. Činjenica je da postoje određene službe koje građanima moraju biti dostupne u smislu da im se nalaze u mjestu gdje borave, u mjestu gdje žive. Kada govorimo o takvim službama onda svakako u jednom dijelu pravosudne djelatnosti moramo govoriti o gruntovnici, moramo govoriti o katastru. To su tijela koja moraju biti i fizički bliska građanima jer je takva narav njihovog posla. Ali mi moramo poduzeti što je moguće više mjera, prije svega da uopće građanima ne bude potrebno da dolaze na sud. Primjerice, evo još jedna mjera koju možemo predložiti našem ministarstvu je ona koju propisuje npr. Europska unija, a to je da postupci male vrijednosti budu isključivo pismeni. Europska unija propisuje da sporovi male vrijednosti koji su u Hrvatskoj do 10 tisuća kuna na razini Europske unije do 15 tisuća, a sad se predlaže da dođu i do 75 tisuća kuna, da budu pismeni. I onda građani uopće nemaju potrebe dolaziti na sud, onda im je svejedno da li je sud u Puli ili u Zagrebu. To je još jedna mjera koja bi pomogla tome da taj pritisak smanjimo. I za kraj isto, ovo je od vas, ali i od ministra bilo dosta hrabro jer sve ove godine od 2008. pa do danas kada se govorilo o racionalizaciji, to su praktički bile, bila nekakva događanja naroda da bi se zaštitio sud u nečijem mjestu bez obzira što kada bi i ja kao odvjetnik razgovarao s ljudima iz tog mjesta svi su imali samo kritike na račun rada tog suda i uvijek bi rekli: "E kad je tu samo jedan sudac i uvijek sudi na isti način." Ali kada treba otvoreno zauzeti stav onda se vraćamo na ono, može ja sam za reformu, ali ne u mom mjestu. Hvala. (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Hvala potpredsjedniče. Kolega Grbin u jednom djelu ste govorili što se ja i slažem sa vama, to je bila i prijašnja diskusija da ima povukli ste paralelu jednu sa time da suci bi trebali sudit, biti specijalizirani na način a ne da različite, imaju različite sporove po svojim područjima. Ali, ovdje moramo i na nešto drugo ukazati, a to je pitanje da suci sude po zakonu. Ako mi ponekad imamo loše zakone, nedorečen zakone ona imamo ponekad i lošu sudsku praksu a samim time ako postoji i jako često promjena zakona, a to je praksa i to vrlo loša praksa kod nas u Hrvatskoj. Imamo zakone koji se donesu pa se onda za 6 mjeseci mijenjaju pa onda opet za 6 mjeseci imamo druge izmjene, onda se postavlja određeno pitanje te sudske prakse i dosljednosti ali i načina da suci vrlo teško mogu biti specijalizirani do kraja kada govorimo u toj nekakvoj sudskoj praksi koja bi u Hrvatskoj trebala važiti. I to je jedan dio primjedbe da kada se ide u određene zakonske promjene onda ne bi trebalo raditi upravo što mi radimo i ovaj Sabor koji donosi zakone vrlo često ishitreno bez određene suštinskog sagledavanja određenog područja i donošenja zakona koji se često ne bi mijenjali nego da postoji nekakva stabilnija praksa zakona u Hrvatskoj. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku će odgovoriti uvaženi Peđa Grbin. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa gledajte specijalizacija u sudovanju nije nešto novo. Godinama praktički oduvijek postoji podjela na one suce koji će suditi građanske i kaznene predmete. Rijetko kada isti sudac vam sudi građanski i kazneni predmet zbog toga što je, budimo realni potrebno je i drugačije znanje i u procjeni dokaza, ispitivanju svjedoka i drugačije viđenje situacije. Ali upravo je tu bio problem sa mnogim tim malim sudovima. Pazite, vi imate sa istim sucem ujutro raspravu u građanskom predmetu, popodne u kaznenom i onda vam on napravi apsolutnu bitnu povredu postupka zbog kojeg presuda padne bez da se uopće uopće ulazilo u meritum stvari. A zašto? Zato što primjenjuje institut građanskog procesnog prava na kazneni postupak. To moramo izbjeći. I ja se doista slažem da mi prečesto mijenjamo zakone i od toga ne možemo bježati, to je činjenica koju moramo iznijet i tu doista odgovornost leži na svima nama i oko tog ćemo se morati pozabaviti. Ali i kraj svega toga sucu koji je specijaliziran za određeno područje je puno lakše pratiti sve te promjene ako se koncentrira samo na jedno područje, a ne da bude opet što kažemo sudac opće prakse. Tu govorimo posebno o sucima koji se specijaliziraju za radno pravo i sucima koji se specijaliziraju za obiteljsko pravo koji bi još uz sva ta svoja stručna znanja morali imati nekakve posebne afinitete. I to su stvari o kojima dugoročno moramo razmisliti jer nije isto suditi obiteljski predmet i odlučujete oko toga kome ćete dodijeliti dijete na čuvanje i odgoj i suditi u trgovačkom predmetu i odlučujete oko toga kome ćete dodijeliti 100, 200 ili 300 tisuća kuna. Hvala. Sa stajalištima kluba HDZ-a upoznat će nas uvaženi Davorin Mlakar. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine ministre, kolegice i kolege. Možda ovako u stilu Peđe Grbina da kažem da otklonimo da otklonimo svaku sumnju postoji mogućnost da i klub HDZ-a podrži ovaj zakon. Ima nešto ali u toj izjavi ali vjerujem da s obzirom da idemo u dva čitanja i taj naš ali se može pretočiti u odgovarajući tekst ovog zakona. Mi nećemo govoriti o ovom zakonu iz nekih osobnih frustracija, dužinom sudovanja, osobnim iskustvima u predmetima koji su se našli pred sudom, nastojat ćemo biti konstruktivni, korektni i ukazati na ono što mislimo da je dobro i ne previše govoriti izvan onoga o čemu govori ovaj zakon. Mi smo danas čuli priče o sudačkoj specijalizaciji, o malim sudovima, o različitim vrstama sudova, šteta možda da nismo objedinili raspravu i o sjedištima državnih odvjetništava kao što smo to učinili na Odboru za pravosuđe, radi se o sličnoj tematici ali možda je evo govorit ću malo i u obranu sudačke profesije jer mi se čini da smo nekorektno počeli ovu raspravu o sjedištima sudova gdje se ide na daljnje racionalizacije. Obično svaka racionalizacija završi s novim troškovima i s još većim brojem ljudi, a to ostaje da li će biti slučaj i kod racionalnije mreže svih sudova redovnih sudova u RH. Međutim ono što su mnogi propustili reći da se uspoređuju sa stranim zemljama, to je činjenica da vi ne možete uzeti samo u obzir broj sudaca na broj na broj stanovnika, broj sudova, da li temeljnih, općinskih, županijskih koje god hoćete, a pri tom zaboravljati konstantno hrvatsko zakonodavstvo, hiperprodukciju propisa u RH kojima se ti suci trebaju baviti, s kojima se moraju upoznati, koje moraju primijeniti i često puta gubimo iz vida i nadležnost naših sudova zašto su sve nadležni i kojim se sve predmetima naši sudovi bave, a često puta ovi primjeri drugih zemalja nisu adekvatni. Jer neki sudski sporovi koji se kod nas vode nisu uopće predmeti sudskih sporova u tim zemljama koje uzimamo za usporedbu. No da se vratimo na temu. Rekao je ministar ostalo je 15 županijskih sudova kao što je u Hrvatskoj nažalost praksa stalno uvijek je i mreža sudova kao i broj općina i gradova rezultat političkih utjecaja ili političkih dogovora, političke snage da se izborite za ono što smatrate svojim legitimnim interesom. Tako je i mreža sudova kako smo čuli rađena prema određenim statističkim podacima gdje bi se ujednačio broj predmeta po određenom sucu, gdje bi se dobilo na ažurnosti. Šteta možda da nemamo ovdje i informacije o tome koliko Republika Hrvatska plaća godišnje za sudovanje u razumnom roku. Ili još bolje koliko je ured zastupnice pred Europskim sudom za ljudska prava uspio izboriti da ne platimo kazni za sve one sporove koji su se već našli pred tim sudom. Ostaje nam dakle vjerovati da je ova mreža logičnija, bolja i racionalnija. I shvatili smo da je ovaj tekst na neki način dogovoren ili barem prezentiram nositeljima pravosudnih dužnosti, sudskoj upravi, svima onima koji se bave sudovanjem i na neki način da je to rezultat i dogovora i razumijevanja svih onih koji se nalaze u pravosudnom aparatu. Ono s čime se jedino ne slažemo jer mislimo

to zvuči grubo postaje žrtvom drugačije organizacije Općinskog suda u Zagrebu koje sada postoje Općinski sud sjever i Općinski sud jug pa onda zbog tog Općinskog suda jug na neki način ono što je bilo područje djelovanja Općinskog suda u Velikoj Gorici postaje predmetom toga Općinskog suda Zagreb jug. Naime, Gorica i dalje koliko smo vidjeli zadržava Županijski sud. Zagrebačka županija zadržava Županijski sud. Istovremeno gubi jedini Općinski sud i to samo vjerojatno zbog određenih kompromisa da bi se adekvatno postavio Općinski sud u Zagrebu. S obzirom na broj predmeta, na broj sudaca i na veličinu područja koje pokriva Općinski sud u Velikoj Gorici mislimo da oni kriteriji koji su se primjenjivali kod koji će općinski sudovi ostati vrijedi i za Općinski sud u Velikoj Gorici i da nije bilo niti jednog ozbiljnog razloga da se, ajde to kolokvijalno tako kažimo Općinski sud uzme Velikoj Gorici i spoji sa na neki način Općinskim sudom u Zagrebu. To je prigovor, imamo dva čitanja, s obzirom na cijelu mrežu koja je ovako postavljena vjerovati je da ministarstvo može razmisliti o našem prijedlogu i da imamo naravno i vremena djelovati kroz saborsku raspravu i u drugom čitanju da možete razmisliti o tome da Općinski sud u Velikoj Gorici ima razloga ostati tamo gdje je do sada bio i nastaviti raditi kako je to i do sada bilo riješeno. Ono što je možda veći problem, to je ova činjenica da mi nismo uspjeli rasteretiti sudove svega onoga što ne bi trebao biti predmet sudskih postupaka. Između ostaloga Ministarstvo pravosuđa, reći ću samo možda jedan primjer osigurava uvjete materijalne uvjete za rad sudova. Poznata je stvar da već 40 godina Županijski sud u Zagrebu recimo ima odjel, građanski odjel, dakle suci civilisti Županijskog suda u Zagrebu već koliko je meni poznato 40 godina nemaju smještajne kapacitete ili prostore za adekvatan rad pa se često zna čuti kako oni rade doma, oni uglavnom dolaze samo na rasprave ili diktiranje presuda, sve ostalo obavljaju doma. Ako se već krenulo u takvu racionalizaciju vjerujem da jedan od rezultata može biti onda i stvaranje stvarno prostornih i materijalnih uvjeta da bi naši sudovi radili na zadovoljavajući način bez obzira na ove kritike koje smo čuli od drugih kolega. Evo, u najkraćemu ono što mislim da bi bilo dobro za ilustraciju barem do drugog čitanja da se prezentiraju troškovi koji se negdje pojavljuju pred Republikom Hrvatskom s obzirom na ova princip suđenja u razumnom roku, mislim da te podatke možete imati, možete obraditi taj postojeći broj predmeta da se možda da poseban značaj i tom Uredu zastupnice pred Europskim sudom. A evo i prijedlog da u ovoj mreži, racionalizaciji ili reorganizaciji sudova Općinski sud u Velikoj Gorici nadalje nastavi sa svojim radom. Hvala lijepo. Zahvaljujem se kolega Mlakar, vi ste otvorili pitanje sudovanja pred Europskim sudom za ljudska prava pa ste tražili određene podatke. Evo samo da kažem kakva je tu situacija. Od 47 država članica Vijeća Europske unije čiji državljani imaju pravo zatražiti pomoć Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu Hrvatska se popela ovog trenutka na 3. mjesto kao korisnica te mogućnosti. hrvatski građani traže pravdu pred tim sudom češće i od državljana Albanije i od državljana Ukrajine i od državljana Turske, Rusije, BIH-a itd.. U prošloj godini je od 65 hiljada predmeta na Hrvatsku se odnosilo negdje oko hiljadu 912 predmeta, znači negdje oko 3% ukupnog broja broja predmeta u Strasbourgu su predmeti iz Republike Hrvatske a uglavnom se odnose na prigovore za pošteno suđenje i na prigovore za suđenje u razumnom roku. u postupku izvršenja tih presuda je to za državni proračun Republike Hrvatske značilo opterećenje od 326 hiljada eura što je 70% više nego u prethodnom periodu. Evo to su nekakvi podaci ako

ali čak smo ostavili i vrijeme do drugog čitanja. Nije nužno sada kolegi Horvatu se zahvaljujem, ali suština nije bila ta. Vi ste govorili o cijeni koju je Hrvatska do sada platila zbog toga što je izgubila sporove za suđenje u razumnom roku i drugi slučaj o kojem ste govorili. Međutim, suština je u tome da treba vidjeti koliki je bio ukupan zahtjev za plaćanje kazni zbog, odnosno naknada za suđenje u razumnom roku. Jedan dio ovaj o kojem vi niste govorili, a to je čini mi se puno veći dio je ono što je ured uspio izboriti da Republika Hrvatska ne bude pred sudom odgovorna za to suđenje što znači da je taj sud Hrvatskoj na neki način uštedio puno veći iznos od ovoga što je Hrvatska izgubila zbog suđenja u razumnom roku. To je podatak koji bismo trebali imati da shvatimo i značaj tog ureda i posla koji on obavlja. Hvala vam Kolega Mlakar 2010., 2011. za sporove koji traju iznad nekog roka se iz državnog proračuna izdvajalo negdje oko 60 milijuna kuna. Međutim, ono što treba reći, a to je podatak koji vrlo malo ljudi zna, a to je da deponiranih sredstava koji su blokirani zbog razno raznih sporova i negdje na razini 800, 900 milijuna kuna. Dakle, to ukazuje na nešto drugo. To su sredstva koja su oduzeta po razno raznim sudskim sporovima i ona su naprosto mrtva. Ona kamata koje Ministarstvo pravosuđa dobije to je sitno na to koliko je njihov gospodarski efekat, ali cifre sigurno nisu zanemarive jer možda i od ovih 800 milijuna sredstava koje su blokirane ćemo sutra platiti ako sudovi ne budu

ima svoju tradiciju i Velika Gorica i Samobor prije svega kao dva najveća grada, a isto tako i ovi manji i Ivanić Grad i Vrbovec, pa i Zaprešić. I njima baš nije svejedno da li će tabla stajati negdje u Zagrebu, njima to na kraju krajeva uopće nije bitno. Njima je bitno da se odrađuje taj dio priče. No, hajmo ovih 60 milijuna pretvoriti u zgrade i u kompjutore da suci imaju kvalitetna sredstva za rad. znate vi, to je praktički mi svake godine napravimo jedan manji Općinski sud za ovih 60 milijuna koje platimo zbog toga što nismo efikasni. I kad uzmemo koliko od toga platimo iz državnog proračuna. Ovo nije kritika na račun pravosuđa direktna da se razumijemo, ali koliko toga platimo onda bi vidjeli koliko možemo u Hrvatskoj napraviti u odnosu na ovo. Ali kažem ovih 800 milijuna deponiranih i blokiranih sredstava je sigurno jedna stravična cifra koja za jednu malu Hrvatsku strašno puno znači. ja nisam govorio o financijskom aspektu, to sam prepustio stručnjacima. Ono što je bio ako hoćete i apel da svi podaci, pokazatelji o radu općinskih sudova daju za pravo da Velika Gorica ima Općinski sud tim više što je to jedini sud onda u Zagrebačkoj županiji. A Velika Gorica svojom brojčanošću, odnosno svojim stanovništvom, područjem koje pokriva sasvim sigurno i brojem predmeta koji su se nalazili na Općinskom sudu zadovoljava sve kriterije. Siguran sam da ako bismo išli uspoređivati Općinski sud u Velikoj Gorici s nekim od općinskih sudova koji su ostali postojati da bismo našli puno toga kriterija koji se mogu primijeniti. Dapače, koji Velikoj Gorici idu u korist. Zato koristim i ovu priliku da sugeriramo barem da do drugog čitanja razmislite nije to rušenje mreže ako se jedan sud drugačije riješi od onoga što je za sada predloženo. Za riječ se sada javio ministar Orsat Miljenić. Izvolite. **Miljenić, Orsat** Hvala lijepa. Dakle, samo nekoliko osvrta. Znači, ja bih rekao da ovo, neću uopće ulaziti kako se prije provodila mijenjanje mreže. Ali sigurno je da ovdje nije postojao ni jedan politički kriterij i to možete vidjeti jer je zapravo prema svima isto. Ne, ali bilo je, mislim da je bilo rečeno da se radi uvijek politički itd. Zato kažem, nije, stvarno nije bilo. Mislim to možete pogledati, to je tako. Postojao je politički kriterij u smislu vođenja politike. Znači da smo Gospiću ipak odlučili ostaviti zato jer je rijetko naseljeno stanovništvo i u redu je da ostane, da i to je s te vrste, ali ne politički kako je bilo aludirano. Jedan od problema koji i postoji je svakako loši prostorni katastrofalno na nekim mjestima lošiji prostorni uvjeti. Vi ste spomenuli Zagrebački građanski sud, odnosno Zagrebački Županijski sud. Apsolutno on nije jedini. Jedan od problema koji smo mi imali do sada i zato nam i je potrebna vizija mreže kroz ovo da jednostavno znamo gdje ćemo i u što ćemo ulagati. Evo ja vam mogu sad ovdje konkretno reći da se sa ovim kandidiramo i da će sljedeće godine zahvaljujući ovome recimo krenuti obnova suda u Karlovcu potpuna, Zagreb, Zagreb se generalno rješava. Mi smo u međuvremenu uspjeli par sto kvadrata osigurati selidbom ministarstva za, dio je otišao Trgovačkom sudu, dio Županijskom. Trgovački ga već koristi zato se moglo iz Siska premjestiti stalna služba. Županijski će prostor se preuređuje. To je par sto kvadrata. Nije dovoljno, ali par sto kvadrata. Sami ste rekli u 40 godina nije ni toliko, dakle to je. Ali nisu dovoljni pomaci. Dakle, nama je bitno, ja uopće neću i to sam stalno izbjegavao jer uvijek možemo jedni drugima govoriti ne znam što je bilo prije 4 godine, 6 godina, 10 racionalno ovo, neracionalno ono, otvorili smo ovu zgradu ili onu, nebitno. Ali možemo se svi složiti, svi zajedno, da imamo, da smo dosada i krajnje neracionalno investirali ono malo novaca što smo imali. Pa smo negdje gradili sudove koji su bili nakon par godina napušteni. Ja sam spominjao županijski u Zlataru, on nikad nije imao predmeta da bi opravdao to svoje postojanje. I sad imamo velebnu zgradu, da se investiralo u županijski u Zagrebu bio bi riješen. Nismo. Dakle, ali nebitno. To je što je tu je, moramo sad koristiti zgrade gdje jesu. Dakle, Gorica nije jedini izuzetak, izuzetak je gore Krapinsko-zagorska županija. Gore znači nije sjedište u Krapini nego u Zlataru zato što je zgrada gore bolja. Dakle, nije Gorica jedina. Tu ostaje dilema, da, da li ćete Novi Zagreb reći da je stalna služba Velike Gorice ili ćete reći da su ovi svi sudovi stalna služba Zagreba jug? To je i jedno i drugo. Međutim, ono što je bitno je da mi to pravosudno područje koje zapravo reprezentira županijski sud bitno povećamo. Mi ga povećamo za skoro 200 tisuća stanovnika i širimo mu nadležnost. Ono dobiva neke nadležnosti koje su sada u Zagrebu, idu u Veliku Goricu, ne idu iz Velike Gorice u Zagreb. Rekao sam vam da mislimo povećati za USKOK-čku nadležnost. Mislim to je nešto ako hoćete gdje mi zapravo tražimo rezon postojanja i Županijskog suda u Velikoj Gorici. Ako već govorimo tu o podacima znate da u prvom stupnju će ako bude 10 predmeta ove godine će biti puno u Velikoj Gorici na županijskom. Dakle, postavlja se pitanje ako mu ne proširimo nadležnost sa Novim Zagrebom što ostaje? Dakle, to vam hoću reći, to je jedna Ali onda im ne treba županijski sud. Mislim, razumijete? Ali razgovarat ćemo o tome, to je za dva čitanja. Ono što je također rečeno, ključno je smanjenje priljeva i rasterećenje sudaca. Jesu kroz ovaj Sabor prošli čitav niz zakona, znate i ZPP da smo neke stvari maknuli kod višestrukog ukidanja. Znate da smo kod prekršajnih smanjili 27% priljev predmeta i on se i dalje smanjuje. Znate da smo sad kroz sudske pristojbe zapravo rasteretili suce da se bave s tim, dakle oslobodili smo. Međutim, postoji jedna konstanta kod nas, nažalost, da nam pada ono što se naziva … /Govornik se Znači, rješavanje onoga što dolazi. I to je ono što je nama problem. Znači, mi rasterećujemo, mi smo s trgovačkih maknuli ovrhu, a trgovački rješavaju manje predmeta nego prije. Ne zato što je priljev, priljev je veći ali ukupno se po sucu rješava manje. I to su nekakvi sustavni o čemu se slažem, i ovdje je govoreno da trebamo razgovarati i mijenjati. Ovo je samo mali segment toga. Evo, Hvala lijepa. Ovo je dobro gospodine ministre kad mi manje-više svi govorimo na jedan malo drugačiji način ali u principu svi želimo da se napravi nešto. Međutim, ima nešto što je u upravi specifično i što možda svi zaboravljamo, a to taj tzv. autoritet uprave. Mi nažalost zbog politikantskih razloga rušimo institucije ove države, što nije dobro. Bolje je da imate nešto pa na nečemu graditi nešto bolje nego nešto srušiti i živjet u kaosu. I zašto ja govorim dakle uz sve ove argumente koje sam govorio o Velikoj Gorici? Dakle, taj sud Zagreb jug autoritativno pravno upravno ne znači skoro nikom ništa, ali kad vi kažete Županijski sud u Velikoj Gorici zbog toga što je to jedno autentično područje on ima određenu snagu sasvim drugačiji značaj. Dakle, rekli ste vi nije bitno da li će tabla biti ovdje ili ondje, ali gledajući percepcijski i gledajući niz drugih razloga s kojima se mogu postići pozitivni efekti onda ta tabla možda u konačnici proizvodi nekakav pozitivan efekt. Dakle, govorim o tome. I mislim da cijelo vrijeme ovdje pričamo o istoj stvari. I nije niti kolega Mlakar uopće mislio na ovaj politički razlog jer ako čovjek ide u jednu ozbiljnu …/Govornik se ne razumije./… onda je to nešto naprosto što mora baciti od sebe ako želi napraviti dobar posao. Jer ako ide s tim se rukovoditi onda je to posao koji je na početku osuđen na propast i na kraju krajeva i rasprava i replike članova kluba HDZ-a idu u tom smjeru. Dakle, ovo su samo određene natuknice, određene stvari za koje smatramo da bi možda bilo bolje jer pitaj Boga za 5 ili 10 godina kako će ova mreža funkcionirati. Jer nikad se ne radi ništa za vječno, određene stvari u životu naprosto čovjeka tjeraju da mora nešto mijenjati. E sad se postavlja pitanje u ovom trenutku upravo zbog tog autoritativnog djelovanja te table koja u datom momentu ima određenu snagu, a i zbog reforme državne uprave možda upravo ta tabla će dati određenu snagu da se neke stvari bolje naprave. Na repliku odgovara Orsat Miljenić, ministar. Izvolite. **Miljenić, Orsat** Hvala. Vi ste krenuli replikom odmah na moje prvo izlaganje i ja sam zapravo već i onda otvorio ovo da ćemo razgovarati zato jer su dva čitanja. sjest ćemo, razgovarat ćemo. Moguće je i jedno i drugo. Mi mislimo, ja mogu obrazložiti zašto mislimo da je ovo bolje, ali sam spreman, ja sam bio i u Velikoj Gorici, razgovarao s gradonačelnikom, razgovarao i s predstavnicima sudbene vlasti dolje. Otvorili to pitanje jesmo, ostavio sam ga otvorenim da razgovaramo dalje. Dakle kažem, stav ministarstva je da je ovo bolje ali dopuštam da se argumentirano razgovara o drugom pa i da nas se uvjeri. **Stazić, Nenad (SDP)** U ime kluba HDSSB-a govorit će uvaženi Boro Grubišić. Izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine ministre sa suradnicama. Znamo da ste obišli cijelu Hrvatsku upravo u traženju rješenja a u svezi ovog zakonskog prijedloga o područjima i sjedištima sudova. Znamo da ste obavili razgovore sa onima koji su prije svega zaduženi i koji rade u pravosuđu u svakoj od županija, u županijskim sudovima, u općinskim sudovima i da ste dobili cjelovito jedno mišljenje u svakoj od tih da kažem regija, županija o stanju u hrvatskom pravosuđu pa i o tome kako predložiti i napisati ovaj zakonski prijedlog. Znam sasvim pouzdano da u ovom zakonskom prijedlogu nema politikantstva. Znam i vaše namjere i znamo da jednostavno racionaliziramo mrežu sudova, a da opet svi sudovi koji su ovdje navedeni budu dostupni Znamo i da je to pokušaj da se u smislu racionalizacije uštede određena sredstva ali da i se smanji broj ili pak iznosi novce koje Hrvatska daje za sudovanje zbog nerazumnog roka suđenja, dakle na sudu u Strasbourgu, u Strasbourgu, ali i da se izdvoji manje novca zbog dislociranog sudovanja ili kako se veli, delegiranog sudovanja u drugim gradovima kao što je npr. zbog zatrpanosti suda u Slavonskom brodu, općinskog suda pa se delegiraju slučajevi ili spisi u Đakovo, pa čak i u Palaču pravde u Zagreb, u Požegu koja je manje opterećena, dakle rasterećena brojnih slučajeva. Tako da stranke, odvjetnici i svi oni koji su vezani uz ovaj slučaj putuju u Đakovo, jasno uz plaćanje, svatko ima pravo na naknadu za putne troškove, za dnevnicu ili ne znam za što. ne znam za što. A uza sve to jasno kad se boravi u nekome gradu sat, dva, tri, četiri onda ima mogućnosti i da konzumira bilo što u tom gradu, jasno ne može čovjek biti gladan i žedan na nekakvom putu. Pa je onda došlo do jednog da kažem povećanja troškova sudovanja upravo zbog dislokacije, tako bih ja to rekao medicinskim, vi kažete delegacije u druge sudove, delegiranje. Na Europskom sudu za ljudska prava prije sam vam postavio jedan pisani upit na koji ste mi odgovorili također pisanim pute koliko Hrvatska plati upravo zbog suđenja u nerazumnom roku, radi se o više milijunskim iznosima, i to ne u kunama nego u eurima, što je značajna stavka. A evo čuli smo danas ovdje da kada bi svi oni koji imaju razloga za podnijeti, ili pak lijenosti ili neznanja itd. kad bi podnijeli sudske tužbe na ovaj Europski sud za ljudska prava onda bi ti slučajeva bilo možda možda i nekoliko puta više a i iznosi koji bi Hrvatska država zbog toga platila, zbog suđenja u nerazumnom, iznimno ili ekstremno dugom roku bili ti, ti iznosi bi bili još daleko veći i to bi zaista bilo zabrinjavajuća brojka. Ja ne mislim opet s druge strane da će nova mreža sudova potaknuti ili biti nešto novo što bi potaknulo efikasnost u sudstvu. Dakle, sama mreža sudova nije ta koja će poboljšati, dakle neće poboljšati presudno, efikasno i pravedno suđenje. Dakle, radi se samo o mreži sudova. Ono što je ovdje kolega jedan izrekao sve na hrvatske sudce, ne bi se ni ja složio s tim da je toliko, tolika da ne kažem prljavština na njima i tolika mrlja na hrvatskim sudcima, ali to da je naše ponašanje u odnosu, kako netko ovdje reče, kada uspoređuje broj sudaca u Austriji, Irskoj, ajde i Sloveniji je navedeno i broj sudaca u Hrvatskoj koji kada bismo pregledali sudske spise naših prekršajnih sudova onda bismo vidjeli za što se sve ljudi tuže. To je nevjerojatno, to je toliki broj tih prekršajnih spisa da je to jednostavno, ne znam, od tih, netko reče ovdje pepeljara kao da smo zemlja udaranja pepeljarama po glavi ili ne znam ni ja što sve, kao da je to glavni problem cijele države. Od toga da se ljudi potuku za parking i da idu prekršajnom sucu i niz drugih stvari što zapravo i u neku ruku spada u nekakvu nižu razinu sudovanja gdje možda bi netko to mogao riješiti i nekakvim, a ne angažirati suca. Pa je onda ovaj naš broj sudaca s obzirom na naše ponašanje, na naše navade, na naše navike, na naše ponašanje koje iskazujemo u društvu svi skupa. svi skupa. Zapravo od 43 suca na 100 tisuća stanovnika, i kada uzmemo da su tu spadaju i prekršajni suci možda i nije tako veliko, možda i nije tako veliko. U Sloveniji kažu 50 sudaca na 100 tisuća stanovnika, a eto Austrougarska odnosno Austrija kao slijednik te Austrougarske uređena država od davnina, od Habsburgovaca ima 18 sudaca. Nadam se da ćemo i mi ako potrajemo koliko je Habsburgovci, da ćemo i mi svesti taj broj na nekakvih 20 sudaca na 100 tisuća stanovnika. S obzirom da smanjujemo broj stanovnika pa možda i ostvarimo teško taj broj, suci ostaju isti a broj stanovnika se sve više smanjuje. Ali eto to je nažalost naša naša sudbina izgleda. No, ono što mene zabrinjava posebno a to je da se u nekim medijima, ali i javno, odnosno javno progovara o tome i o sprezi da kažem određenih ljudi, ne svih hvala ti Bože u pravosuđu poglavito kada se radi o određenim kriminalnim radnjama u smislu korupcije itd. I da tu onda postoje određene sprege u pravosuđu ali to ja s obzirom da ja nemam osobno čvrst dokaze ni saznanja ne bih o tome govorio međutim određene indicije postoje. Politika, pravosuđe, krupna riba, korupcija itd. to i dalje traje u Hrvatskoj državi pored onoga što smo očekivali promjenom vlasti itd. Oni koji su se se korumpirali najviše u bivšoj vlasti su evo i završili na sudu i sudovanju koje zaista kada pogledamo taj proces jako dugo, dugo traje i ko zna kako će i kada završiti, i ko zna kad i ko zna gdje kako kaže jedna pjesma. Sama mreža sudova o kojima je riječ ovdje u ovome zakonskome prijedlogu sastoji ili sadrži, sastoji se od 15 županijskih sudova, od 23 općinska i 21 prekršajnog suda, uz to imamo još, trgovačke sudove i upravne sudove. Trgovački sudovi, postoji jedna jedina promjena, to je ovaj Pazin, a inače postoji u Bjelovaru, Osijeku, kaže Pazinu za područje Istarske županije, prije je to pripadalo Rijeci u bivšoj mreži. Moram, zatim u Splitu, Varaždinu, Zadru i u Zagrebu. Moram napomenuti da je i bivša Vlada, čini mi se za vrijeme Jadranke Kosor, a ne premijera Sanadera, također radila novu mrežu sudova jer je to tako valjda bilo određeno i u pregovorima sa EU da se racionalizira sudstvo i da se naprave reforme sudstva. Sama mreža sudova, za nju je čak upitno je li ona početak reforme sudstva, ona je samo mreža sudova. A reforma sudstva u smislu onome o kojem sam govorio, da postoje određene sprege koje treba možda raskinuti, tu tu bi bila možda prava strukturna reforma sudstva, tu bi bilo možda već nešto više, već jedan krupniji zalogaj. O sudovima općinskim bilo je riječi i u vašem … kako bi se reklo, po Hrvatskoj. Bilo je riječi i o ukidanju općinskog suda u Slavonskom Brodu, a da bi općinski sud bio u Požegi. Kada govorimo o Požegi onda moramo znati da je to stari, stari sud sud u Požegi, da, da, bio je stari sud još, da ne kažem, kada je Turska imala …, a sa sjedištem, … Slavonija sa sjedištem u Požegi pa je onda nastalo još i za vrijeme Austro-Ugarske. Ali evo, vašim razgovorima, intervencijama ostao je sud i na tome vam hvala, na vašoj konstruktivnosti i razumijevanju za probleme, situaciju i u vremenu i prostoru, ali i u dostupnosti suda i u Požegi i u Slavonskom Brodu. Kada govorimo o o prekršajnim sudovima, piše da ih ima 21, oni su ovdje pobrojani, mislim da bi predugo trajalo da ih nabrajam. Ono što je zanimljivo, to je da vidim da se Virovitica, dakle općinski sud u Virovitici pribraja, odnosno odlazi za županijski sud Bjelovar, županijski sud u Varaždinu ima čak i Koprivnicu i samo sekundica jedna da ja to pogledam. pardon, rekao sam Varaždin, ali ga ne mogu naći. Započeli su ga u Čakovcu, da, da, Čakovcu, Koprivnici, rekao sam Koprivnica, vi kažete da nije, a je. Da, da, da. Čakovcu, Koprivnici, Varaždinu. Dakle, nisu poštovane županijske granice, dakle nisu one bile presudne u samom formiranju ovih županijskih sudova, ali kada pogledamo popise svih općina, koje pripadaju županijskom sudu u Varaždinu, onda bih rekao da je taj popis ponajdeblji, ima pola stranice, sad da ne nabrajam sve te moguće općine i gradove koje iz Koprivnice i Čakovca i Varaždina pripadaju Varaždinskom županijskom sudu. Iz naše Požeško-slavonske županije nam je Pakrac otplovio prema Bjelovaru s obzirom na prometne veze i valjda i udaljenost i mogućnosti, dostupnost zapravo suda u Bjelovaru koji je možda iz Pakraca preko Daruvara, možda možda dostupniji Bjelovaru nego li pak Požegi. Ali kada govorimo o Požegi, onda je zaista u Požegi ostao općinski sud isključivo za onu bivšu općinu Požega u onoj bivšoj državi, propaloj kao, Jugoslavija, bivša Jugoslavija. Evo, što reći za naše mišljenje i razmišljanje? Rekao sam da smo, da zahvaljujem na tome što ste poslušali glas, ne naroda, ali naroda i sudaca i situaciju koja je bila tada u Slavonskom Brodu i u Požegi vrlo napeta, ali bez obzira na to Vlada ima pravo odlučiti kako ona hoće, no evo za vaše zalaganje ovdje na sjednici Sabora gdje strpljivo slušate sve nas skupa, a to sam već prije rekao, a i za ono što ste učinili u svezi Slavonskog Broda i Požege također, hvala. Malo nam je Gradiška ostala zakinuta za sudske distance, no zbog toga evo teško ćemo mi u Slavoniji se i usložiti međusobno u glasovanju, ali evo, do sutra ćemo odlučiti kako ćemo glasovati u vezi ovoga zakona. Hvala vam lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Za repliku se javio poštovani Goran Marić. Hvala lijepa. Kolega Grubišić, ponukala me vaša, ponovni spomen sudaca. Da upozorim na jednu pojavu koja prilično šteti hrvatskom gospodarstvu pod najprije u načinu rješavanja sporova. Činjenica da se sporovi rješavaju dugo, sporo i skupo, ali najveći doprinos bi bio rješavanje sporova u pravosuđu kad bi Ministarstvo pravosuđa nekako pronašlo način ukinuti arbitražu pri gospodarskoj komori. Što se tamo događa, to je neprihvatljivo za suvremeno gospodarstvo. Tamo se ne poštuje ni struka ni pravo, a od morala je daleko koliko zemlja od sunca, a nekad je i skuplje i duže traje, nego u redovnim sudskim postupcima i to ministre vi znate. Mislim da ste čuli kako se radi pri arbitraži, pri gospodarskoj komori. Pristupa se površno, čak se ne želi saslušati svjedoke uopće, ne želi se čuti mišljenje sudskog vještaka niti dati kao dokaz u spis sudski vještak, rješava se po nekakvim vlastitim nahođenjima i to ono usput navrat po 10 minuta ili pola sata sa 20. funkcije koju inače obnašaju u društvu, ali rješavaju se sudbonosna pitanja. Tamo nastradaju mnogi, najčešće pravedni i tamo se ne rješavaju sporovi, nego se pridonosi pojedincima, a uništavaju mnoge tvrtke koje ostaju bez zaposlenika i uvijek u korist velikih i moćnih. Arbitraža pri gospodarskoj komori ne smije funkcionirati na način kao funkcionira i ona je zlo hrvatskom gospodarstvu. Molim vas ministre vidite o čemu se tamo radi. Hvala lijepa. A o honorarima ste čuli vjerojatno. **Stazić, Nenad (SDP)** Ali neće vam odgovoriti ministar kojem postavljate pitanje nego Boro Grubišić. hvala lijepo. Ja se pridružujem vašoj replici. Izazvao sam vaše razmišljanje i ovaj tekst koji ste izrekli i ovu repliku. Ne bih htio govoriti o pojedinim slučajevima da ne bi opet dobivao poziv za informativne razgovore, ali mislim da evo znamo vi i ja zna sasvim sigurno i ministar i nadam se da će nešto poduzeti po tom pitanju. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani ministre sa suradnicima. Evo dopustite i meni par riječi na temu reorganizacije mreže sudova. Dakle da budemo načisto, reorganizacija mreže sudova je uvjet bez kojeg se ne može dalje ako govorimo o efikasnosti pravosudnog sustava. Ovaj model trebalo je izgurati i doista sve pohvale Ministarstvu pravosuđa i suradnicima i samom ministru što je vrlo ustrajno hodao po cijeloj Hrvatskoj i razgovarao sa brojnim sucima brojnih sudova i drugih pravosudnih tijela. To nisu bili laki razgovori, a još su bili teži razgovori sa čelnicima lokalne uprave. I to je doista trebalo napraviti, ali isplatilo se jer samo razumijevanje i pravo razjašnjavanje informacija može dovesti da nema velikih prosvjeda, da nema velikih otpora samom ovom postupku reorganizacije mreže sudova. Ono što bih ja htjela ponovo naglasiti, a dopustite mi malo jedan drugačiji pristup u odnosu na govornike, a to je upravo ono što mislim da bi moglo izazvati probleme. Dakle upravo ovo ukidanje mjesne nadležnosti sudova po meni je to tektonski poremećaj u sudbenoj vlasti, još nisam uspjela registrirati sve reakcije na tu činjenicu. Dakle osim što će zahtijevati izmjene zakona, zahtijevat će jedan potpuno drugačiji pristup. Ovo nasumično algoritamsko dodjeljivanje žalbenih predmeta bilo kojem županijskom sudu u Hrvatskoj traži još dodatne odgovore, traži još dodatne odgovore, taži jednostavno simulacije. Prvo koliki je broj predmeta koji se nalaze na drugostupanjskim sudovima, koliki je broj predmeta o kojima će drugostupanjski sudovi barem kada je riječ o parničnom postupku morati donositi odluke jer su već jednom ukinuli po žalbenom postupku predmet predmet pa se ponovo vraća njima sada ovog puta na odlučivanje. Dakle koliko je takvih predmeta gdje će stranke ipak morati ne biti saslušane na svom matičnom sudu nego bi morale ići na raspravu jer to sudac županijskog suda traži jer želi provesti postupak. Ali nisu to samo pitanja stranke nego i vještaci, pitanje nekih nekih još drugih aktera. U samom sudskom postupku koliko je takvih predmeta, koliko će oni povećati troškove. Reorganizacija mreže sudova ovog trenutka ne pitamo za troškove jer će sigurno troškovi biti veći od onoga što mislimo da bi mogli biti, ali koliko je takvih predmeta. Mislim da bi to trebali ipak imati, dobiti da bi mogli nekako razmotriti jel to baš najbolja odluka ovog trenutka. Dakle, što u slučaju kada drugostupanjski sud mora provesti postupak, a ne želi da se sasluša stranka u mjestu svog suda. Druga stvar koju sam htjela navesti je dvostruke pisarnice. Pitanje ovršnih i zemljišnoknjižnih predmeta koji se zaprimaju da li u sjedištu suda, da li u područnoj službi. Na koji način će se to riješiti? Hoćemo li imati elektronsku pisarnicu, kada će se ona uspostaviti, koliko će to trebati vremena da se uspostavi, to su sve problemi i pitanja koja su jednostavno važna. Može se dogoditi da uslijed dvostruke pisarnice koju imate u područnoj službi koju imate ne znam u Područnoj službi u Zaprešiću i na Općinskom građanskom sudu jug može doći do dvostrukog upisa ili upisa ili do podnošenja dvostrukog prijedloga i onda bi se moglo dogoditi da država nakon toga bude izložena kojekakvim postupcima za naknadu štete. Treća stvar su ono što sam razgovarala sa nekim javnim bilježnicima kada su u pitanju rješavanje postupka ovrhe kod javnih bilježnika, kako će se to sada reflektirati na njihov rad npr. u Zagrebu gdje 80% javnih bilježnika se nalazi na području do Save, a daleko je manji broj onih koji se nalaze preko Save kako će se to riješiti. To su sve pitanja koja po meni traže odgovore. Pa evo ja bih tu stala i molila da se ipak na neki način usmjeri ova rasprava i na ove konkretne teme. Hvala. Javio se za riječ ministar Orsat Miljenić. Izvolite. Dakle da, tu postoji čitav niz pitanja, ja ću krenuti od kraja. Dakle, što se tiče nadležnosti javnih bilježnika tu je posebno pitanje Zagreba. ja sam bio u bilježničkoj komori također izprezentirati sustav i dogovorili smo se da ćemo biti u tome vrlo fleksibilni i urediti njihovu nadležnost zajedničkim dogovorom i tako smo se dogovorili sa vodstvom komore tako da tu problem neće biti. Što se tiče pisarnice, to je jedno pitanje, dakle biti će jedinstvena pisarnica. Kada će biti ona u ovom trenutku može postojat u cijeloj Hrvatskoj osim u Zagrebu. Zagreb će biti riješen do 7. mjeseca, funkcionalan u 9. znači negdje 10. mjesec funkcionira i u Zagrebu. To je, jednostavno tim tempom ide. Jer mi imamo cijeli sustav nam je, znači svi sudovi su nam u sustavu osim Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Općinskog radnog suda. Ali evo, ne znam da li danas, ali svih ovih dana ljudi su na obuci u ministarstvu za primjenu novog sustava i to je jedino. Kada oni uđu ulazi Vrhovni sud i zapravo svi su sudovi u Hrvatskoj u e-spisu što se tiče, znači ako govorimo o ovrsi. A što se tiče gruntovnice, ona ima svoj posebni sustav, tu ćemo koristiti rješenja koja su i do sada korištenja kod spajanja. Dakle, mi i sada imamo čitav niz stalnih službi koje su, koje egzistiraju zajedno sa matičnim sudovima i imaju, ovdje će ima jedinstvenu pisarnicu. Što se tiče drugostupanjskog postupka to je, dakle prvo ovaj preduvjet o kojem sam govorio, znači da imamo sve sudove u e-spisu. I mogu sa zadovoljstvom reći da evo, konačno se vidi kraj tom postupku, konačno, ja mislim da je to počelo još u vaše vrijeme ili čak i prije, što znači više od 10 godina mi radimo na tome. Potrošeno je, možda ćemo jednom računati svi zajedno ali jako puno novaca i tragedija je to da nije prije gotovo. To vam uopće neću sada otvarati pitanje HITROnet-a recimo koji kada je počeo je dimenzioniran je bio za cijelu državnu upravu pa su sva ministarstva osim uprave i pravosuđa izašla iz toga. Pa mi imamo sada završiti mrežu koja se odnosi smo na pravosuđe a po dimenziji je za cijelu Državnu upravu pa nas to dodatno košta ali to moramo da ne bi, dakle, ali da se vratimo. Kazneni predmeti. Mi u ovom trenutku imamo 18% predmeta o kojima se traži javna rasprava. Kazneni procesni pitanja ostaju gdje jesu. Znači nećemo odlučivati o istražnom zatvoru u Dubrovniku. Meritorno malo ćemo suziti mogućnost prisustva na rasprave, primijeniti ćemo i druge metode tipa video veze itd. i tu problema ne bi trebalo biti kada govorimo o kaznenom. Zato kazneno ide 6 mjeseci prije nego građansko. Upravo zato jer je manji broj, mislim da je, koliko, ne znam, mogu vam dati točan podatak do u spis koliko je, ne znam sada napamet, manji broj je i tu ide puno prije. Građansko je specifično. Vi ste otvorili bili maloprije i pitanje nekretnina znači i kako ćemo odlučivati, to je točno. Zato kod građanskog je moguće da u prvoj fazi nećemo ići na nacionalnu nadležnost upravo zbog ovog, zabrane višestrukog ukidanja nego da bi ona bila više regionalna što znači da ako bi se putovalo da bi se putovalo maksimalno znači s jednog par sati, ne par sati, par, znači iz Karlovca u Zagreb govorimo je li tako. Dakle, to je jedna opcija. Međutim, ono što su recimo imamo tu jednu radnu skupinu koja to razrađuje, dakle ovaj zakon samo stvara podlogu a riješit ćemo sudskim poslovnikom, imamo kolege sa županijskih sudova koji neki čak iznose ideju, dakle županijski suci da bi se tu išlo na specijalizaciju. Što znači da bi smo mi nekoliko županijskih označili da rade radno, Sigurno je da ćemo zemljišno-knjižno specijalizirati, to imamo i u zakonu, dakle to je sigurno. Dakle to. Međutim, ono što je nama bitno da naš algoritamski sustav sada, on samo treba ove definicije, on vrlo brzo, dakle kako ćemo urediti poslovnikom a to ćemo …/Govornik se ne razumije./…, vidjeti i zapravo u dogovoru sa sucima napraviti ćemo vidjeti, on podržava svaku od tih opcija. Nama je sada bitno završiti informatički sustav i onda mi možemo reći, O.K, dijeli samo višak predmeta, dijeli sve predmete nacionalno, dijeli sve predmete ili ih dijeli regionalno ovisno, to ćemo jednostavno izbalansirati. Podatke imamo i prema tome ćemo složiti. Ovdje kod sjedišta nama je bilo bitno da mi zadržimo županjske sudove zato da imamo pravosudna područja i da jednostavno sada im razradimo kako ćemo dati posla s jedne strane. S druge strane, odlučivanje odmaknuti

Hvala poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine ministre sa suradnicama, kolegice i kolege. Ovaj Prijedlog Zakona o područjima i sjedištima sudova koji nosi ovako suhoparni naziv a ono što se iza njega, što se događa tim izmjenama i kakve su posljedice koje će iz toga proistaći a koje su rezultat dugotrajnog rada, dubinskog snimanja čitavog pravosuđa da se iznađe pravedno rješenje prije svega u opterećenosti sudaca. Dakle ne govorimo o zgradama iako bi na izgled se tome moglo činiti tako a sve kako bi sudac se stavio u jedan ravnopravan položaj, pravedan položaj u odnosu sa drugim kolegama, kako bi suci bili iste razine, ravnomjerno raspoređeni a sve kako bi na pravedan, objektivan način mogli suditi onako kao što im je to uostalom dano po Ustavu i po zakonu. Dakle, kada govorimo o ovom zakonu onda neminovno moramo spomenuti da se sve to radi upravo radi sudaca, odnosno radi građana. Jer neovisnost pravosuđa, sudaca ne postoji radi njih nego radi samih građana. I samo bih htjela reći dvije, tri rečenice uvodno koliko je to važno i kad raspravljamo o ovakvom prijedlogu zakona. Profesor Uzelac govori u jednom svom značajnom radu o mukotrpnom rađanju neovisnosti pravosuđa u Hrvatskoj, pa ja još kada je bila u sastavu bivše države što on naziva mrakom, zatim mrklim mrakom jer smo se kaže nadali da bude puno bolje, međutim i koje su trebale biti godine procvata Hrvatske pogotovo na ovom planu ostavile su samo gorak okus u ustima. Što on govori i o reformi? Kaže 2000. godine došlo je do promjene vlasti nakon čega je slijedila povijesna odluka Ustavnog suda kojim se ukidaju članci u zakonu o DSV-u koji su do tada omogućavali kršenje instituta nezavisnosti. Stoga se stvaraju novele i Zakona o sudovima, Zakona o DSV-u, dolazi do određenih promjena i u Ustavu, stvaraju se uvjeti za odvajanje poslova suđenja uprave i samouprave i Ustav i zakon i ponovno donose plodno tlo za ostvarivanje nezavisnosti sudstva koja se po prvi put počinje primjenjivati u praksi. Dalje on govori o stalnom, većem ili manjem napretku, dakle punih 14 godina i oko toga se više-manje svi slažemo. Zašto je važno govoriti i zašto ne treba bježati od našeg političkog opredjeljenja što mi želimo. Krajnji cilj je neovisnost pravosuđa, neovisni sudac kako bi mogao pravedno biti opterećen i pravedno dijeliti pravdu građanima. Zato mi se čini bespotrebnim bijeg od političke ocjene da je tomu tako i da tomu tako treba bit. Međutim, konkurencija politika i razdvajanje jedne politike koja razgovara sa mjerodavnima, koja uvažava samu struku to je prava politika. To je odgovorna politika od one koja to negira i koja se s pravom u javnosti kritizira. Ali bježati od svega što je politično i reći to nije stvar politike. Da, to je stvar politike, to je stvar ove Vlade i ove politike. To je stvar ja se nadam i ovdje ne samo većine nego i manjine koja podupire, koja vidi u ovome dobre stvari i to je onda pobjeda politike. Mi u politici konačno moramo biti svjesni da dobre stvari nije važno od koga potiču, nego tko ih prepozna i podrži. Dakle, da ne bude to stvarno kao u nekakvim stalnim ratovima gdje imamo pobijeđenih i pobjednika, jer tu na kraju kao i u svakom ratu na kraju su opet svi samo gubitnici i ostaje samo napaćen čovjek kao i ovdje čovjek, građanin koji uzaludno čeka svoju pravdu. E sada, ministar kojem su svi čestitali i ja se pridružujem tim čestitkama i čitavom ministarstvu jer ovo je nešto novo. To do sada nismo imali. Svi smo se mučili na neki način koji smo bili u prilici mijenjati zakone, ubrzavati zakone, davati im veća sredstva i sve to stoji i sve će to biti i dalje. Međutim, očito je trebamo biti, staviti ruku na srce i reći da to nije dalo određene rezultate niti onom brzinom ni kvalitetom kako smo mi očekivali, a još u manjoj u manjoj mjeri kako su očekivali građani. Mi smo još 2002. godine digli veliki i dobili veliki zajam od Svjetske banke. Država je onda dala ogromna sredstva za preoblikovanje zemljišne knjige. Mi međutim još taj posao nije gotov, a da ne govorimo o drugim stvarima. Zašto je ovo krucijalan, ovo je zakon, ovakve izmjene su jako važne. Već su mnogi rekli i zašto, a ja ću i ponoviti. Što je najvažnije da jedan sudac ne bude pet puta više opterećen nego drugi sudac. Kako taj sudac može koji ima 50 puta ili pet puta više predmeta nego ovaj drugi stići. Ali što on radi i što on može raditi? On može ostvariti normu da bira predmete bez obzira na ovo. Uvijek se nađe model i da on ima normu, a to je jako važno i kod njegovog napredovanja. Zato mnogi, koliko god smo stvari objektivizirali neku suci su nezadovoljni svojim, odnosno kako se napreduje u sudačkoj profesiji, kako dolazi do tih promocija. Jer vi također i o tome, politika se makla. Ali ostaje nam jedan drugi veliki problem, a to je interna ovisnost gdje suci sami odlučuju, jer imaju takvu većinu u Državnom sudbenom vijeću što je i dobro. Jer kao što i Magna carta u samom sudstvu, za sudstvo, dakle sva ta načela mi poštujemo ali prijete druge opasnosti. Dakle, i mi moramo uočavati koji su to momenti da se kroz zakon preveniraju. Dakle, ovo je jedan zakon koji je prije svega pravedan, koji omogućava da suci dođu u pravednu poziciju. Ako sudac jedan je do sada radio pet puta više nego drugi sudac, njegov kolega, a za istu plaću, onda je on već u takvoj jednoj situaciji, sam nije u pravednoj, sam nije tako reći niti neovisan jer nije u pravednoj situaciji u odnosu na drugog a tražimo od njega, odnosno građanin s pravom traži da bude objektivan u njegovom predmetu. Dakle, do ovoga nije došlo spajanjem, idemo nešto spajati, idemo razdvajati. Jer ako se to tako radi, pa onda je naša povijest i u upravi pa i u pravosuđu obilovala takvim jednim pokušajima da se nešto razdvaja i spaja samo radi toga. Ali o ovome je prethodilo jedno dubinsko upravo snimanje koje je već sam to rekla na pojedinim odborima je potrebno i našoj upravi. Ne je li nekoga, na jedan sličan način koliko to naravno da je uprava još razgranatiji i složeniji mehanizam. Jer istinske reforme i rezultata u pravosuđu u cjelini i do kraja neće biti dok dok se ne reformira uprava. I samo jednu rečenicu dozvolite, jer je to također vezano s time da vidimo gdje, u kojim segmentima, kojeg kadra nedostaje. Jer uopće nije bitno tko je koga i kada izabrao. Imaju ljudi raditi posao, ali da se točno zna koliko predmeta u kojem roku. Tko ne može udovoljiti tome država mu se treba zahvaliti na njegovom dosadašnjem radu i neka čovjek nađe neki drugi posao. Dakle, ono što je ministar i rekao mi imamo, govorilo se ovdje koliko ćemo imati sada županijskih sudova, govorili smo shodno tome uvijek se paralela vuče i sa županijama ali ne trebamo skrivati, mi u Hrvatskoj nemamo samo županije odnosno neke županije nisu županije one su grofovije. A u grofovijama stoluju neki suci koji su povezani s nekim medijima, a ti mediji s nekim u navodnike "gospodarstvenicima". I to stoji jedno klupko gdje još centralna vlast nije doprla. To postoji. A to će biti s ovim razbijeno. Ako ne ide na drugi način dok drugi mehanizmi ne prorade onda je ovo jedan od najbržih i najefikasnijih načina kako i tome doskočiti. U tome, ponavljam, je značajna ova norma gdje dakle po žalbi će rješavati drugi neki sudovi. To je također jako važno ne samo radi nekakvih sumnja u neku neovisnost i povezanost određenih interesnih skupina, bolje reći nakupina, nego prije svega da se ujednači sudska praksa. Jer budimo iskreni mi smo donosili zakone i izgleda da dolazi jedno mirnije zakonodavno razdoblje i u kojem jedino mirnijem zakonodavnom razdoblju u kojem će i naše rasprave biti kvalitetnije ali s druge strane omogućiti da se razvije sudska praksa i ojača pravna sigurnost

u većini provodi ova reforma, no trebali ste pogledati zaključke hrvatskih sudaca, Udruge sudaca koja je jasno rekla da tome baš i nije tako. Tako je pitanje hoće li se u konačnici gledajući čitav sudbeni sustav kao jednu cjelinu postići željeni cilj, veće ažurnosti prvostupanjskih sudaca i sudova? Jer će jedni biti rasterećeniji i time nužno ažurniji ako uredno obnašaju svoju "dužnost" pod navodnicima naravno. A drugi opterećeniji nego dosada i time nužno manje ažurni nego dosada. To kažu hrvatski suci. Pitanje je da li dio građana koji su dosada sudjelovali slijedom pravila u stvarnoj i mjesnoj nadležnosti dobiva bržu pravnu zaštitu u sudovima gdje su suci bili manje opterećeni zbog broja i strukture predmeta dobivaju nakon implementacije reforme bržu ili sporiju pravnu zaštitu? To ćemo tek vidjeti, a suci su skeptični prema tome. Marinović, Ingrid (SDP)** Meni je neobično drago da ste mi replicirali i spomenuli Udrugu sudaca koju ću po prvi put spomenuti, a vi ste mi dali genijalan povod. Ta Udruga sudaca izražava sumnju, ako već ne napada jer nema nikakvog razloga za to, onda sada izražava veliku sumnju i to svaki put kad dođe ovakva koalicija na vlast. Inače nikakvih sumnji i bojazni, nikakvih pitanja ni odgovora nema kada je neka druga opcija u pitanju. Ali to ja ništa vama ne prigovaram jer ste vi samo pročitali ono što točno i stoji. Međutim, ministar nije bio lijen kao što su ovdje mnogi priznali iz različitih opcija, gotovo kao mirovni sudac nakon Henrika VIII. išao je po cijeloj Hrvatskoj, razgovarao je sa lokalnim vlastima, razgovarao je sa predsjednicima sudova, sa predsjednicima odjela, sa sucima, sa svima je razgovarao i oni nisu imali nikakve dvojbe. Ondje gdje je bilo dvojbe tu je dosta primjedbi i uvaženo. Dapače, bio je jedan otvoren razgovor. Međutim, ostaje i dalje problem koji vi potencirate, možda neizravno i nesvjesno ali ne baš nesvjesno ja mislim da ste svjesni i toga da ima još uvijek političara koji bi sudili, da ima sudaca koji bi se bavili politikom i koji nisu baš neovisni čuvari zakona nego bi bili zakonodavci. A njihovo je samo da primjenjuju zakon i da budu neovisni što mi želimo. Ali neovisni od politike i od bilo kojih drugih interesnih skupina i nakupina. Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom. Na redu je poštovana Mirela Holy, izvolite. **Holy, Mirela (ORaH)** Hvala vam poštovani potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Na samom početku izlaganja o prijedlogu Zakona o područjima i sjedištima sudova u prvom čitanju želim pozdraviti odluku predlagatelja da se o ovom prijedlogu raspravlja u dva čitanja. Iznimno je važno da se o ovako važnom zakonu ne raspravlja po hitnom postupku, a kako se nažalost jako često čini u Hrvatskom saboru. Naime, smatram da ovim prijedlogom predlagatelj Ministarstvo pravosuđa nastoji inicirati reformu pravosuđa, a svima je potpuno jasno da bez kvalitativne, kvalitetne reforme javne uprave i reforme pravosuđa Hrvatska nema baš apsolutno nikakvu šansu postati bolje uređena, efikasna i pravedna država. Iako pozdravljam pozitivnu intenciju predlagatelja nakon čitanja ovog prijedloga zakona ipak ne mogu ne postaviti pitanje na koji točno Vlada način planira reformirati pravosuđe, koji je konkretno cilj, mjerljivo izražen cilj i s kojim točno konkretno instrumentima Vlada planira ostvariti taj izuzetno važan cilj? Pozdravljam intenciju predlagatelja da ide u pravcu racionalizacije broja sudova, no postavljam pitanje hoće li ova reorganizacija dovesti i u konačnici do podizanja efikasnosti rada sudova, a time i uspostavi pravednijeg i pravno uređenijeg društva ukoliko nećemo provoditi i određene kvalitativne instrumente za reformu pravosuđa? Naime, nikako se ne smije dogoditi ponovno zavaravanje javnosti još jednom mini reformom s kojom se suštinski ništa neće promijeniti, a mogla bi izazvati zastoje u pravosuđu, posebice u smislu dijeljenja Općinskog suda u Zagrebu. Uopće nije sporno da je drugačija organizacija sudova nužno potrebna, posebno malih sudova, ali postavlja se pitanje da li u Zagrebu to treba provesti na ovakav način? Prema važećem Zakonu o područjima i sjedištima sudova, imamo 67 općinskih sudova, 15 županijskih, 7 trgovačkih i 4 upravna a prema Zakonu o područjima i sjedištima prekršajnih sudova imamo 61 prekršajni sud. Ovim prijedlogom predlaže se smanjenje sa 67 na 23 općinska suda, te sa 61 na 21 prekršajni sud. Predlagatelj tvrdi da i usprkos prethodnim racionalizacijama a do 2008.godine imali smo više od 100 općinskih sudova, postojeći ustroj sudske mreže je i dalje neučinkovit, da su suci neravnomjerno opterećeni zbog čega su sudski postupci dugotrajni što dovodi do stalnog povećanja zaostataka. Osim toga imamo i neujednačenu sudsku praksu, te nedovoljno specijalizirane suce. Zabrinjavajuće je da mnogi sudovi generiraju različitu sudsku praksu u predmetima iz istovrsnih ili sličnih pravnih područja a to je smrt za osjećaj društvene pravde i jednakopravnost svih građana pred zakonima. Želim pohvaliti predlagatelja Ministarstvo pravosuđa za izuzetno kvalitetnu i objektivnu analizu trenutne situacije što je iznimno važno za definiranje konkretnih ciljeva i trasiranje instrumenata kojima ćemo postići zacrtane ciljeve. Ovim prijedlogom zakona predlaže se nova organizacija mreže općinskih i prekršajnih sudova odnosno smanjuje se i to značajno smanjuje broj općinskih i prekršajnih sudova. Ovakvom reorganizacijom nastoji se postići ravnomjernija radna opterećenost sudova i sudaca što bi trebalo osigurati veću djelotvornost suda, racionalizaciju troškova, ujednačavanje sudske prakse i veću specijalizaciju sudaca. I to su sve jako dobro postavljeni ciljevi. No, postavlja se pitanje hoće li ove predložene mjere biti dovoljne i da li će se do kraja pokazati učinkovitima u realizaciji toga cilja. Konkretno Zagreb ima najopterećenije sudove i dalje predstavlja problem i nije riješen po mojem mišljenju ovim prijedlogom. Nemoguće je i pomisliti da bi po predloženom rješenju više međusobnih interakcija, dakle društvenih, socijalnih, ekonomskih odnosa a time i sukoba producirale osobe iz Zagreba i Ivanić grada nego dvije osobe iz dva dijela Zagreb. Grad Zagreb uz izuzetak Sesveta gdje tradicionalno postoji poseban sud, zatim ruralne i teritorijalne izdvojene gradske četvrti Brezovica, te pojedinih naselja ispod Novog Zagreba predstavlja nerazdvojivu organsku cjelinu unutar koje stanovništvo i gospodarski subjekti pretežno uspostavljaju sve vrste međusobnih odnosa u neusporedivo većoj mjeri no u odnosu na druge cjeline izvan Grada Zagreba. Govorimo zapravo o statističkom naselju Zagreb koje odgovara i poštanskoj oznaci Zagreb, a tu podsjećam da Sesvete, Brezovica i pojedina naselja ispod Novog Zagreba imaju svoje poštanske oznake i urede. Stoga smatram da za naselje Zagreb treba ostati jedan općinski, odnosno građanski sud te da bi proklamirani cilj ujednačavanja opterećenja i veličine sudova trebalo u najvećoj mogućoj mjeri pokušati ostvariti drugačijom reorganizacijom mreže sudova u okolici Zagreba. Jasno je da bi u takvoj situaciji jedinstveni Općinski građanski sud u Zagrebu ostao i dalje veći od svih drugih sudova u Republici Hrvatskoj ali bi se morao valorizirati i poseban položaj i veličina Zagreba u okviru Republike Hrvatske a svakako bi omjer njegove veličine prema ostalim sudovima u Hrvatskoj ionako bio bitno smanjen u odnosu na današnje stanje. Na taj način bi se izbjegle paradoksalne, neživotne i smiješne situacije da osobe iz Sigeta osobu iz Trnja koja je udaljena samo 1km mora tužiti pred drugim sudom a da istovremeno bude pod istom kapom sa osobom iz Pokupskog ili Žumberka. Najgora moguća rješenja su ona koja po gradskim ulicama dijele ljude, njihove navike, običaje, kontakte, interese i potrebe. Kako će to utjecati na mogućnost normalnog rada sudaca i ostalih djelatnika sudova, zar će prilikom svakog primitka predmeta djelatnici suda morati proučavati pripada li nešto pod zapad, istok ili sjever. Koliko će takva organizacija utjecati na potpuno zagušenje sistema u dužem vremenskom razdoblju dok se građani, odvjetnici, suci i radnici u sudovima naviknu na cijepanje grada po ulicama. Koliko će u međuvremenu narasti broj neriješenih spisa, koliko će biti nepotrebnog administriranja, odnosno oglašavanja nenadležnosti, sukoba nadležnosti, umnožavanja spisa, provođenja kroz upisnike i u upisnike, popisivanje i prebacivanja spisa, formiranja novih referada, dodjele predmeta. Treba li neučinkovit rad sudske uprave u Općinskom građanskom sudu u Zagrebu rezultirati povećanjem administracije ili možda nekim drugim mjerama. u Zagrebu na nekoliko sudova doista pomoći smanjenju opterećenja ZK odjela ili će pak producirati još veću pravnu nesigurnost i sudske zaostatke. Kako će se razdvojiti uhodane cjeline sudskih odjela, pisarnica i pojedinih referada, kojem sudu bi išao pojedini sudac a kojem njegov zapisničar? I što je sa odvjetnicima, je li stvarno primjereno težini ekonomske situacije toliki broj odvjetnika iz Zagreba, iz malih odvjetničkih ureda prisiljavati da dnevno obilaze brojne lokacije raznih predviđenih sudova. Odvjetnici u Zagrebu svoje klijente ne pronalaze isključive primjerice južno od Save, baš kao što ni njihovi klijenti južno od Save svoje probleme uglavnom ne rješavaju s građanima Ivanić grada već s građanima cijelog Grada Zagreba. Velikom broju malih odvjetnika će biti nemoguće zadržati i ono malo klijenata koje imaju jer se fizički neće moći nositi sa obilaženjem tolikog broja sudova u istom danu i to svaki dan. Predloženo rješenje će direktno pogodovati samo velikim odvjetničkim korporacijama koje će brojnošću svojih ljudskih resursa jedine moći pokrivati toliki broj sudova koje će trebati svakodnevno obilaziti na raspravama i radi podizanja pošte u odvjetničkim pretincima. S druge strane, ogroman broj sitnih odvjetničkih ureda će biti doslovno zbrisan, egzistencija njih i njihovih obitelji bez ikakve potrebe dovedena u pitanja. Predlažem stoga da se teritorijalna nadležnost sadašnjeg Općinskog građanskog suda u Zagrebu u bitnom ne te da se ujednačavanje opterećenosti i veličine sudova riješi drugačijom organizacijom mreže sudova oko Zagreba pa apeliram na vas da do drugog čitanja razmotrite ovu mogućnost odnosno jednog zajedničkog suda. Zahvaljujem Za riječ se javio ministar Miljenić. Izvolite. **Miljenić, Orsat** Ja se zahvaljujem na primjedbama. Moram priznati da sam ih već pročitao zato što su identične dopisu koji sam dobio sa Zagrebačkog općinskog suda. Mogu čak i reći od koga, ali nije bitno sad ovdje javno ne govorim. Dakle, identične su i pisane su kad smo predlagali tri suda i te interakcije itd. koje moram priznati i danas mi nije jasno što se s tim hoće reći ali pišu tamo. Dakle, ajmo od kraja, odvjetnik … se samo za jednu lokaciju, a na drugim mjestima se čak smanjuje. Bit će manje lokacija u Zagrebu nego što je sada. A to ako misli netko da će propati zato što će putovati ravno 2km dulje pa onda ne znam kako uopće misli egzistirati. Zato što taj sud u Novom Zagrebu će biti čak manje od 2km jer je to negdje 2km dalje od ovog sada. A druge lokacije će se smanjiti zato što ćemo pražnjenjem te zgrade tamo staviti nešto drugo. Dakle, tu da će netko putovati, neće biti ni na koji način ugrožen. Što se tiče toga, uvijek postoji administrativna granica. Administrativna granica između općina uvijek postoji, uvijek je jedna ulica u jednom, druga u drugom, dakle nadležnost se zasniva po tuženim i to je pravilo koje postoji uvijek. Nikakvog kaosa ne može biti. Zašto? Jer će svi suci završiti svoje predmete. Znači, vi ili ja kao građanin ćemo i dalje ići u Palaču pravde dok nam se predmet ne završi, ali oni predmeti novi koji nastanu nakon 01.01., oni će biti u Novom Zagrebu ako spadaju u Novom Zagrebu po mjestu tuženika. Ali gledajte, vi danas ako tužite nekog iz Osijeka, putovat ćete u Osijek, zato što je tako određeno. Dakle, ovdje ćete, da, otići ćete umjesto u Vukovarsku, otići ćete kod Velesajma što nije baš nešto jako daleko, ide se tramvajem i to je jedina promjena. Ove primjedbe kad su stavljene u odnosu još na onu predloženu izvornu podjelu istok i zapad, čak ni onda nisu stajale i meni je žao što smo mi od toga odustali, ali smo morali odustati zato što nam informatizacija nije završena do kraja i zbog pitanja zemljišnih knjiga koje bi stvarno bilo teško … zato smo od toga odustali i sad se samo znači dijeli sjever, jug. Sjever ostaje kompaktan kao i sada, mislim da je svima jasna granica sava, dakle to nije čak ni ulica, nego jedna vrlo opipljiva granica, ali neke granice uvijek mora postojati. Gdje je granica u odnosu na Zaprešić ili Sesvete? Koji su sada posebni sudovi, također zapravo u okviru grada Zagreba. Dakle to na što se kaže u tom pismu, to zapravo postoji danas u Zagrebu, ne izaziva probleme. Meni ljudi koji su duže u sustavu, desetljeća, kažu da je Zagreb najbolje funkcionira kad je imao, mislim, 4 suda ili 3. … /Upadica se ne čuje./ … Aha, dobro. Ali je tada najbolje funkcionirao. Dakle, ne moramo se bojati. Zagreb vam sada, taj slavni Zagreb koji ne bi trebalo dirati, taj OGS koji se do sada najviše opire, recimo uvođenju e-spisa, pa treba zapravo pitati ljude zašto ne žele e-spise, koje imaju svi sudovi i koji jedini vama kao građaninu omogućuje da dobite suca nasumce. Oni jako teško ulaze u to. Taj Zagreb ima 21% priljeva ako generira 30% zaostataka. Dakle, ako netko želi zadržati taj sustav, to je potpuno krivo. Zato kažem, ne treba se bojati takvih poremećaja. Naravno, ono što ih može izazvati je nesuradnja sudbene vlasti, ali zato radimo, razgovaramo, idemo u to, mi smo svaki dan na sastancima jer nije poanta donijeti u Saboru zakon, bitno ga je provesti i zato sam si i dao, ovo što ste rekli, truda i razgovaram sa svima i bitno mi je da zakon bude predviđen i od većine sudaca, ne zato što bi se udruga sudaca bunila, zapravo za to mi je svejedno, da budem iskren jer mi moramo shvatiti da ovaj Sabor donosi zakone i da predstavlja građane koji plaćaju. Onaj koji plaća ima pravo odlučiti tko će i gdje raditi, ne onaj koji radi, to se nikada ne daje …, ali treba ljude saslušati. Ja sam bio s njima razgovarao više puta i uvijek ću, zato što je bitno dobiti povratnu informaciju i bitno je zapravo raditi nešto, po mogućnosti zajedno, da se ne nameće. U ovom slučaju mislim da je većina za ja sam više puta rekao, ako ste vi svi protiv, neću raditi. Mislim nema potrebe da donesemo tako neku lažnu reformu, da je tako nazovem, koja se neće provesti. Tako da kažem, tu smo radili zajedno sa svima, znam za ovaj stav, uzeli smo ga stvarno u obzir, evo vidite da smo i korigirali ovaj istok, zapad i već to jesmo, ali od juga ne može odustati jer ovakav Zagreb, čak kad ostane samo sjever za građane nije dobar. Ajmo gledati prvo građane, nemojmo gledati suce koji zagovaraju jedno i drugo jer im je lakše ili teže. Ajmo gledati prosječnog građanina koji u ovom trenutku ima najduže suđenje u Hrvatskoj u Palači pravde. I to je problem, najduže suđenje u Hrvatskoj, u centru Zagreba. Evo, hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Na ovo izlaganje čut ćemo repliku Mirele Holy. Hvala vam poštovani ministre na objašnjenu, ovo nije baš moje područje, međutim moram naglasiti da nisam ove primjedbe dobila od sudaca jer s njima ne komuniciram, nego od odvjetnika, to preuzeli od sudaca, to ja ne znam. Meni se činila argumentacija, moram priznati, logičnom jer ako se ide u pravcu racionalizacije onda bi mi bilo nekako logičnije da imamo onda i racionalnije ustrojen ovaj dio vezan uz Zagreb, ali evo ga, prihvaćam vaše primjedbe. Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom. Na redu je poštovana Vesna Fabijančić-Križanić. **Fabijančić Križanić, Vesna (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre sa suradnicama. suradnicama. Prije nego pređemo na sami meritum stvari, a slušajući dosadašnju raspravu vezanu za reorganizaciju pravosuđa, evo apelirala bih da onaj dio koji smo do sada uveli u zakonodavnu regulativu, a to je da predsjednik Vrhovnog suda Hrvatske podnosi izvješće o stanju sudbene vlasti, konačno dođe u Sabor jer mislim da će zastupnici, dobar dio zastupnika koji je do sada raspravljao dobiti odgovore na mnoga pitanja koja su postavili u ovoj temi koja je ustvari reorganizacija pravosuđa. U svakom slučaju, kao što sam do sada raspravljala i na odborima, kako na odboru za zakonodavstvo, tako i pravosuđe, sada na plenarnoj raspravi ću ponoviti da zaista podržavam reorganizaciju sudova, smatram da je to nužno, potrebno i da će ono svakako, reorganizacija sudova dovesti do veće ažurnosti u ostvarivanju sudbene vlasti. Posebno, naravno da pozdravljam široku javnu raspravu koju ste proveli, među svim segmentima koji na ovaj ili onaj način sudjeluju u sudovanju ili zastupanju stranaka i naravno što je ovaj zakon u prvom čitanju pa još uvijek ostavlja mogućnosti da se učine i određene poboljšice. Zašto smatram da je reorganizacija sudstva nužna? Nužna je iz razloga što danas u RH imamo doista neravnomjernu opterećenost sudova, imamo sudova u kojima pojedini suci imaju po svega 90predmeta, a neki imaju preko 500, 600 predmeta, za istu plaću rade vrlo neravnomjerno, sudovi i oni suci koji su sa brojem predmeta preopterećeni naravno da ne mogu biti niti ažurni niti može doći do brzog okončanja prvostupanjskog postupka što sam i naglasila u jednoj od svojih replika na današnjoj raspravi. Bez suđenja u razumnom roku naravno da nema niti pravne sigurnosti. Kao što smo čuli na Odboru za pravosuđe negdje je prosječna dužina trajanja postupka kod nas 475 dana, a gdje imamo slučaj gdje je prvi prvi stupanj trajao dulje od 800 dana koliko ste spomenuli i naravno da to svakako ne može zadovoljavati niti pruža pravnu sigurnost. Ujednačavanje sudske prakse naravno da je izuzetno važna stvar i naravno da ako je sud sa većim brojem sudaca da je onda i veća mogućnost specijalizacije sudaca jel sudaca jel u sudovima gdje imamo po jednog ili dva suca do te specijalizacije svakako ne može doći. I naravno sada idem na ono ipak i ali i međutim, ne slažem se do kraja sa reorganizacijom i u dosadašnjoj rasprave se čulo kao što sam i navela ja u svojim raspravama na odborima nisam sigurna da je sretno rješenje podjela općinskih sudova Zagreb na jug i sjever na način da i samom jugu pripadne Općinski sud Velika Gorica. Ponovno ću sada naglasiti i doista je tako zato što govorim iz pozicije nekoga tko je radio 20 godina u pravosuđu, dakle za učinkovito sudstvo me nikada ne bi gonio isključivo lokalpatriotizam niti želja da na sudskoj zgradi u Velikoj Gorici visi tabla da je to Općinski sud u Velikoj Gorici. Općinski sud u Velikoj Gorici je sud duge sudbene tradicije od preko 120 godina i ne samo to, oni ima dovoljan broj sudaca, ima dovoljan broj predmeta, čak i izvan prosjeka po broju predmeta po sucu. Dakle sada u Općinskom sudu Velika Gorica po sucu je 400 predmeta i nisam sigurna da spajanjem sa jednim neažurnim sudom i to puno neažurnim sudom, a što će biti općinski sud u startu Općinski sud Zagreb jug jug i sama pravna zaštita građana grada Velike Gorice i pripadajućih općina koje sadašnja nadležnost pokriva, a to su Općine Kravarsko, Pokupsko i Orle će imati ažurnu pravnu zaštitu kao što su imali sada. Sa prethodnom raspravom se ne slažem da bi bilo bolje da Općinski sud Zagreb ostane ovako glomazan kao što je sada. On je doista mastodont i on kao takav nikada neće biti ažuran. Od 1983.godine kada sam ja imenovana sucem tada je postojao takav jedan Općinski sud Zagreb i od prvog dana mog sudovanja on je bio neažuran i on nikada ovakav neće biti ažuran. Da li je to sreća ili nesreća što se ja sjećam i vremena kada je Zagreb imao 4 općinska suda i bili su ažurni, samo govori na tragu toga da doista trebamo razmišljati da će ažurnost u sudovanju na području grada Zagreba biti onakva kakvu ju priželjkujemo. Ako i ne stanemo na dva općinska suda nego na tri, da li je da li je to četiri, to bi već bilo onako vraćanje što bi se reklo. Ono što sam čula od vas u argumentaciji na Odboru za pravosuđe

i lakše ako je do Save i preko Save. Možda gledanje bržeg rješenja u načinu kako je to riješeno dok je Općinski sud Zagreb imao četiri općinska suda možda bi pomogla u lakšem rješavanju podjele gruntovnice. U svakom slučaju smatram da osim ovog broja predmeta koji sam rekla po sucu u Općinskom sudu Velika Gorica, doista smatram da sve argumente koji stoje da je reorganizacija pravosuđa potrebna radi ažurnosti, jednostavno nijedan jedini argument nije kod Općinskog suda u Velikoj Gorici. Dakle ponavljam, on ima dovoljan broj sudaca, dovoljan broj sudaca da budu specijalizirani, ima dovoljan broj predmeta, ažuran je, ima adekvatne prostore. Velika Gorica ostaje jedina sredina u kojoj će biti županijski sud, a neće biti općinski sud, Velika Gorica nudi državi odnosno Ministarstvu pravosuđa s obzirom da je sadašnji županijski sud u neadekvatnom prostoru da sufinancira širenje, odnosno osposobljavanje zgrade koja je do Općinskog suda Velika Gorica za prostorije Županijskog suda u Velikoj Gorici. Grad Velika Gorica je izvrsno povezana sa svim mjestima Zagrebačke županije. Sigurna sam da ćemo sada umjesto jednog velikog mastodonta Općinskog suda Zagreb imati dva velika mastodonta Općinski sud Zagreb jug i Općinski sud Zagreb sjever. Dakle, općinski sud ima zadovoljavajuće kapacitete. Općinski sud ima 62 zaposlenika, dakle 6 službenika po sucu. Dakle, daleko manje nego što je sada u Hrvatskoj 18. Ja bih voljela čuti i podatke koliko predmeta po sucu ima Općinski sud u Zlataru pa i Općinski sud u Virovitici. Mislim da su svi oni ispod standarda koje sada zadovoljava Općinski sud Velika Gorica. Smatram da ovakav način reorganizacije koji ide na štetu Općinskog suda u Velikoj Gorici da je Općinski sud Velika Gorica kolateralna žrtva rješavanja neažurnosti u Općinskom sudu Zagreb. A isto tako sam sigurna da se time neažurnost u Općinskom sudu Zagreb neće riješiti. Ostajanje Općinskog suda Velike Gorice ne prijeći da sadašnji Općinski sud Zagreb ne bude kao što sam rekla podijeljen i na više nego dva. budući da svi gradovi sa sjedištem županijskih sudova imaju i općinske sudove … …/Upadica: Završite./… … apsolutno je neopravdano i diskriminirajuće iznimku učiniti samo u pogledu grada Velike Gorice. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Za riječ je javio se ministar u ime predlagateljice. Izvolite ministre. Hvala lijepo. Uvažena zastupnice, evo ja ću biti vrlo kratak. Da sada ovdje ne iznosim sve podatke moj prijedlog je ono što smo već razgovarali da zapravo dođete vi u dogovoru sa još ljudi, očito nam je Velika Gorica jedan problem koji idemo sjesti, staviti ćemo sve podatke s jedne, druge, kartu. Idemo sjeti, probati se dogovoriti sljedeći tjedan, tjedan iza. Ja sam potpuno na raspolaganju, mi smo otvoreni. Jer pa evo, iz rasprave vidimo da nam je to ostala još jedna stvar, možda jedina, nadam se jedina. Dakle, evo organizirajte, predložite i dođite. Josip (SDP)** Potvrda da se isplati rasprava u Hrvatskom parlamentu. Hvala lijepa. Na redu je poštovani zastupnik Josip Kregar. Poštovane dame i gospodo. Kada sam se javljao za riječ ja sam mislio da će mi preostati samo to da kažem pohvale karakternim i političkim osobinama ministra, da on ima jednu izuzetnu strpljivost slušati i pohvale i kritike koje su ponekad i neopravdane. Međutim rasprava mi pokazuje da je to rezultat njegove ja ja ću reći političke pameti ili prilagodljivosti težini situacije. Zbog toga ne jednu nego tri stvari moram istaknuti. Prvo u raspravi se ponavlja teza da se ne zna točno kakvi će biti učinci niti zašto dolazi do ove reforme. To je krivo jer mi o reformi pravosuđa ne raspravljamo u povodu ovog jednog zakona. Mi smo prije svega, zapravo ministarstvo je to predložilo o reformi govorili u vezi sa strategijom gdje su definirani ciljevi, gdje su definirana područja na kojima moraju uslijediti reforme. Te je ovaj zakon samo jedan ali sastavni dio tog procesa. To je osobito važno zbog toga što se, a tu sam ministre i upozoravao, što se može očekivati da će u ovakvoj raspravi do interesa doći ono što je problem Hrvatske a to je legendarna podijeljenost, možda da kažem i svadljivost kada se radi o svojim osobnim ili lokalnim, pojedinačnim a ne cjelovitim nacionalnim interesom. Ovo je jedna dobra taktika i pokazatelj kako ćemo možda i u drugim stvarima trebati postupiti. No koristiti izraz ukidanje sudova jer tu ih ni nema, ukidanja nema ali racionalizacija postoji. Druga stvar, žao mi je što nema kolege Marića koji se pozvao nobelovce. Ja ne znam da li ministar zna da slijedi svojom taktikom i s pristupom cijelom problemu jednog uvaženog Nobelovca Ronalda Kouza. Istina za ono što je napisao '35. '66. je dobio Nobelovu nagradu. Dakle, trebalo je strpljivosti. U čemu je stvar? U pristupu smo mi obično navikli na to da vidimo samo napisanu normu. To je isto kao da se zadovoljimo s time da za ručak pročitamo menu. Ovdje treba pitati pošto je ručak i kakvo je jelo, kakva je efikasnost pravosuđa a ne samo što piše u Ustavu i zaustaviti se na potpuno besmislenoj podjeli na nas, njih, ovu ili onu skupinu. Ovdje dakle ističem da se radi o sasvim pažljivo preračunatim podacima. Da se odluke donose ne prema stavu ili namjerama samo nego prema kalkulaciji koliko to košta i kakve efekte izaziva. Ja sam upotrijebio na odboru jedan izraz koji nije bio dobro shvaćen. Ja sam rekao ovo je primjer kako se problemu pristupa na onaj način na koji bi pristupio menadžer koji upravlja velikim sustavom koji bi pazio na cjelinu, koji bi pazio da mu iz sustava ne ispadaju pojedine pod sistem županijski ili općinski, odnosno temeljni sudovi šta god bude naziv. To je ono što je sporedno. Ono što je bitno da li mi za manje možemo dobiti više. More for less, to je bila parola. Netko će reći novog liberalizma, ali se radi o tome da moramo vidjeti šta je stvarnost, pa onda prema toj stvarnosti prilagođavati krpanje jednog ovakvog sustava. Treća je stvar koju sam htio reći je činjenica da u pravosuđu ovdje razgovaramo uvijek kao da uvijek počinjemo ispočetka, da se pomiješaju problemi i diskutiraju o onom što nije predmet rasprave ili zakona u ovom slučaju. Dolazi do izražaja sav onaj naš vrijednosni stav jesu li suci pokvareni ili nisu, je li zemlja pravedna ili nije. Ovdje možemo se koncentrirati samo na jedno jedino pitanje je li mreža sudova racionalna ili nije. Na to pitanje odgovor već davno postoji, 10 godina. Prema tome, ovdje su problemi bili samo u tome što nije sazrela bila situacija u političkom smislu, nije bilo dovoljno snage i mogućnosti da se racionalno solucija i provede. Zbog toga je na nama velika odgovornost da kada raspravljamo o pravosuđu čekamo trenutak koji je za to gospođa je prethodnica rekla, to je trenutak kada ćemo slušati konačno izvješće o stanju u pravosuđu. E tada neka do izražaja dođu sve naše spoznaje o tome kako se gdje radi. Ali ovdje glavno pitanje je koliko to košta, naša reforma kakva se predlaže i da li je to naznaka jednog sistema u kojem ćemo za manje dobiti više. Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Tomislav Žagar, rasprava. Hvala poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Pa evo jutros mi je bilo neobično drago kad sam vidio ministra da je ušao živ i zdrav u sabornicu, jer sam se bio uplašio da sam u lokalnom mediju kod mene pročitao da je ministar bio izložen strašnim pritiscima, pa sam posumnjao kakvi to pritisci mogu biti da je promijenio odluke dok su došle u Sabor u javnoj raspravi do prvog čitanja. Naravno ministre drago mi je ovdje je ministar jasno i glasno rekao za govornicom da takvih tipa političkih pritisaka i kriterija nije bilo. I sad ću reći samo par stvari zašto ja mislim da treba podržati ovaj prijedlog zakona. Prije svega, ovdje se radi o ozbiljnom poslu koji je profesionalno napravljen i na tome čestitam i ministru i ljudima iz ministarstva, jer ovo je, ministar je naglasio to je jedan započeti proces kojega jednostavno se sada nastavlja. A uvijek kad se provode nekakvi procesi, kad se ide u reforme postoje otpori kao što u prirodnim znanostima postoji zakon princip inercije koji je vrlo vrlo jasan i primjenjiv u mnogim prirodnim zakonima. Tako postoji i u društvenim događanjima isto princip inercije, ljudi se obično opiru Ono što nije bilo dobro u ovom procesu je bilo plašenje ljudi prije svega sa putovanjem. Nešto ću o tome kasnije reći, ali sigurno da je motiv za ovakve reforme nezadovoljavajuće stanje. O tome se govorilo, ministar je govorio u uvodu. Sve ono što imamo danas u pravosuđu. S jedne strane imamo nezadovoljne ljude čiji postupci predugo traju, s druge strane vjerojatno imamo nezadovoljne suce koji onda od tužbi koje ovako izazivaju malo smijeh da je susjedovi štakori pojeli cvijeće pa onda sudac treba donesti u takvom slučaju presudu do nekakvih ozbiljnih procesa koji onda predugo traju. Ovdje je kolega Grbin rekao da su mikro sudovi zapravo prilično loša opcija, svatko želi imati svoj sud. I ovdje je jedna od prednosti ovoga rješenja se izvodi u specijalizacijama sudova. Ja ću to probati logički usporediti sa medicinom, gdje sigurno specijalista koji ima dnevno jedan slučaj ima više prakse i bolju kvalitetu nego onaj koji jednom se godišnje susretne sa tom vrstom bolesti. Tako je vjerojatno i sa sudskom sudskom praksom. Ministar je rekao u svom uvodu da je primijenio matematički pristup, ali onda je kad je sve bilo spremno ušlo se u javnu raspravu koja je bila široka i to posebno pozdravljam. Dakle, u toj javnoj raspravi su se sučeljavali argumenti bilo kroz one dopise koje su slali ili čelnici jedinica lokalne samouprave ili stručna zainteresirana javnost, a isto tako i u svakodnevnim razgovorima. I to je dio javne rasprave. posebno je sad važno da ide još kroz dva čitanja u Saboru. A ono što bih ja posebno pozdravio to je znači za područje Virovitice gdje smo imali u prvobitnom onom prijedlogu probleme s područjem Slatine i Orahovice jer smo bili upućeni prema Požegi i Brodu što zapravo onda kroz argumente se vidjelo da jednostavno fizički je neizvedivo. I onda je to ministarstvo uvažilo i u ovom prijedlogu je, znači Općinski sud ili temeljni sud ili kako se već bude zvao u Virovitici uz ova područja Slatine, ispostava Slatina i Orahovica. Ono što bih sad evo da ne duljim, nisam pravnik, pa neću o ovom samom meritumu. Ali ono što sigurno mi se čini jako dobro da će, mislim da je prof. Kregar o tome govorio, da će vrlo brzo se moći vidjeti mjerljivi efekti i ovoga prijedloga zakona i to je najbitnije da se vidi što se s njim postiglo i u kom smjeru vodi. A ministre, ono što vas posebno molim, jučer je bila ovdje rasprava o zakonu koji će biti najvjerojatnije i usvojen državna informacijska infrastruktura i vi kao iz svoga resora, iz svoga ministarstva spominjali ste ovdje informatizaciju HITROnet. Molim vas da i vi doprinesete tome da čim prije se zažive te stvari, jer onda će ove sve priče oko putovanja ljudi, ne znam ovdje i ondje zbog nekih dokumenata biti zapravo deplasirana, neće imati toliko tenzija, a bilo ih je. Kažem, bilo je neprimjerenih izraza i vas se prozivalo neprimjereno. Osobno mi je žao zbog toga, ali evo kažem još jedanput nadam se da će ovaj zakon u onim mjerljivim efektima pokazati uspjeh. Hvala. Hvala i vama. Imamo jednu repliku poštovanog zastupnika Josipa Đakića. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče, gospodine ministre. Kolega Žagar, naime iz prijedloga koji je bio za raspravu o mreži sudova jasno se je vidjelo kuda se i kako se želi racionalizirati mreža sudova na području Županije virovitičko-podravske, tako da bi jedan dio bio pod sudom Općinskim u Bjelovaru, a drugi bi dio pod Općinskim sudom u Požegi, dok bi prekršajni sud za istočni dio županije bio u Slavonskom Brodu vjerojatno zbog tajnika SDP-a, zbog čega drugoga bi moglo biti? Ja nisam vidio razumnog rješenja zašto bi tamo trebalo biti sjedište našega suda. A s druge strane reforme koje su tako rigorozno smanjivale institucije događaju se ne samo u pravosuđu i u svim drugim državnim tijelima na području naše županije, a vi kao čovjek iz vladajuće ekipe morali bi to spriječiti pod bilo koju cijenu, dići svoj glas protiv toga, jasno reći ne, institucije su nam važne za daljnji razvoj. Ako nemamo pravosudna tijela, ako nemamo sudovanje na terenu nemamo ni ulagača, nemamo ni onih investitora ako će morati ići svoju pravdu tražiti u Zagreb ili u Bjelovar ili u Slavonski Brod ili eventualno u neko drugo mjesto. S obzirom da je reforma počela 2008. godine i tada nisam bio zadovoljan sa tom predloženom reformom, s obzirom da su se gasili sudovi u koje smo uložili znatna sredstva, opremili ih sa najmodernijom opremom i dali ih na upravljanje na 99 godina. To isto sam bio protiv toga. Danas mogu samo reći da te reforme koje su smanjile broj i mrežu sudova nisu doprinijele nikakvoj efikasnosti nego zec leži u drugom grmu i problemi su o efikasnosti sudovanja u nečem trećem o čemu ću govoriti kasnije. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Tomislav Žagar. **Žagar, Tomislav (SDP)** Hvala predsjedniče. Pa uvaženi kolega Đakiću da se složim s vama ja pa da to ispadne malo. Dakle, i dižemo glas. Pa naravno i ova rasprava je prilika da se digne glas. Znači i kroz javnu raspravu smo govorili o tome i vi ste naravno svoje primjedbe dali i ja sam u razgovoru s ministrom. Dakle, bila je i primjedba župana čelnika, znači načelnika. Kroz to i ministar kao razuman čovjek znači je te prijedloge uvrstio. Ono što je bitno da u cijelom procesu, ja se slažem s vama da trebamo zastupati interese interese iz područja iz kojeg mi dolazimo. Međutim, ako budemo tu toliko kruti neće se nijedna reforma provesti jer onda ćemo, svatko će da kažem iz svog feuda gledati i onda će reći e to ne može, to mora ostati ovako. Ali u svakom slučaju ovo je dobar primjer i ja još jedanput pohvaljujem ministra da se ovaj način pristupa problemu i da ono što ste vi sad ukazali, a to smo ukazivali jednostavno fizički je bilo to nemoguće da se putuje u Požegu jer kako preko brda kad padne snijeg? To je nemoguće. I u tom smislu te su primjedbe te su primjedbe uvažene i zbog toga sam rekao da pozdravljam ovaj prijedlog. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Nastavljamo sa raspravom. Na redu je poštovani zastupnik Franjo Lucić. **Lucić, Franjo

Evo poštovani gospodine predsjedniče, poštovani gospodine ministre drago mi je da danas mogu ovu raspravu usmjeriti u jednom pozitivnom smislu ili bolje rečeno da prokomentiramo pitanje suda u Požeško-slavonskoj županiji. Ja dolazim iz Požeško-slavonske županije. Dolazim iz županije koja evo ima sud koji stoluje već 200 godina, ili preko 200 godina, ili bolje rečeno sud koji poprima obilježja po svakom obliku i vanjskom i nutarnjem doista vidjeli ste i slike, ali i bili ste u Požeško-slavonskoj županiji, dakle sud koji je osnovan i bio drugi sud u Slavoniji i Baranji. Bili smo doista u Požeško-slavonskoj županiji ogorčeni prije svega što je i prijašnja Vlada županijski sud premjestila u Slavonski Brod, u sud, ne podcjenjujući niti Slavonski Brod niti veličanje Požeško-slavonske županije, ali kao što sam rekao sud koji datira preko 200 godina, sud u Brodsko-posavskoj županiji 30, 40 godina ili ne znam koliko i manje. No, o tome ćemo sigurno neki drugi puta i vas ću zamoliti sutra kad bude neka druga Vlada da ispravi tu nepravilnost i da Požeško-slavonskoj županiji vrati Županijski sud u njenu županiju. Naravno, kolega Žagar je maloprije govorio bilo je tu tonova svakakvih i onih koji su bili i uvredljivi. Naravno, bilo je za to razloga. I zato sam se i javio za raspravu da upravo govorim o tome da ne bi i u budućnosti radili slične greške kao što je to napravljeno i prije. Siguran sam da pojedinih predmeta, da li na županijskoj razini, je bilo negdje više, negdje manje. Ali kada se tiče općinskog suda, a prijedlozi su bili da Brodsko-posavske županije općinski sud seli u Požegu onda se dogodio obrat da iz Požeško-slavonske županije općinski sud seli u Brod i naravno zahvalan sam na onome jedinstvu kojeg smo mi uputili prema vama i zamolbu da doista to ne činite, gdje smo se u županiji složili svi i u gradu Požegi na Županijskoj skupštini gdje smo imali izvanredne sjednice gdje smo se svi usuglasili ne gledajući tko dolazi s lijeve, tko s desne, tko iz drugih stranaka gdje smo doista iskazali jedno jedinstvo prema prije svega sjedištu suda, prema onim ljudima koji rade u tome sudu i koji godinama su već poznati po svojim presudama, djelima dakle onom radu koji je bitan za jedan sud. Neću govoriti možda malo ću pomiješati da danas u Županijskom sudu u Brodu od ne znam 13 radi 11 sudaca iz Požege, neću sad o tome. To je jedna posebna priča. Vratit ću se na institucije koje su bitne za sudovanje kako općinsko tako i županijsko, a to je prije svega zatvorski sustav koji je vama poznat. U Požegi gdje imao zatvor za muške osobe, za ženske osobe, maloljetnice, maloljetnike, probacijski sustav, penalizacijski sustav, pritvor imamo sve dakle što je potrebno da bi jedan i drugi sud obnašali svoju dužnost. Izrazili smo veliko žaljenje kada smo čuli da će i općinski sud preseliti u Slavonski Brod. Samim tim činom, ja vas uvjeravam i siguran sam da Požeško-slavonska županija sa takvom odlukom ne bi imala perspektivu onoga grada i one sredine koju danas obnaša u Republici Hrvatskoj. Njena budućnost, odvjetnika, sudaca bila bi ugrožena. Bez obzira što ste i vi tvrdili, da bit će sjedište u Brodu a radit će se u Požegi. Nije to isto i još jednom kažem, zahvaljujem na razumijevanju, na apelu Požeško-slavonske županije, kako Grada Požege tako i Županijske skupštine. Jedino mi je malo krivo i žao što evo dopis i župana Požeško-slavonskog gospodina Tomaševića, mene kao zastupnika niste uvažili i verificirali da ste nas primili na jedan razgovora, ali opet korektno vam kažem zahvaljujem što ste poslušali taj apel naroda, ne nas. Ali bilo bi mi draže da smo kao ljudi porazgovarali o svemu, no vjerojatno će bit i druge prilike. Ono što želim još posebno reći, sada ću govoriti i o županijskom sudu a mi ćemo i dalje nastojat tražit da se vrati uz argumente kao što danas pozivate i kolegicu ili kolege iz Velike gorice i vidim da ste spremni na razgovore, ja bih zamolio da također primite i nas iz Požeško-slavonske županije, da prije svega kao ljudi porazgovaramo sa argumentima. Pa da kažemo: gledajte gospodine ministre, dok je sud u Požegi uz sve one institucije, dakle mi nemamo razloga dograđivati sud, mi možemo investirati u Požeško-slavonskoj županiji u sud da uredimo malo bolje prostore. Sud u Požegi ima sve elemente i za općinski i za županijski. Ja sam svjestan da na županijskog razini nemamo dovoljno predmeta, predmeta ali naš sud je radio radio i dakle za druge sudove, između ostalih mislim da je, nemojte me sad krivo držat za riječ ili upravni ili ustavni sud, ali mislim da je za upravni, određene predmete i radio je predmete iz drugih sudova upravo gdje se nisu mogle odraditi određene aktivnosti na vrijeme. Pa bi u toliko želio da upravo sa dokaznicama, jer mi imao dokaze obzirom, ovo što sam maloprije govorio, imamo zatvorski sustav. Mi danas iste zatvorenike vozimo prema Slavonskom Brodu cirka 50 km ili 45 u jednom smjeru, 45 km u drugom smjeru. I šta se dogodi? Dovedemo zatvorenika tamo, nije se pojavo onaj drugi koji se trebao pojaviti i to sve skupa vraćamo nazad da istovremeno u Slavonskom Brodu zatvorski sustav, sud u Slavonskom Brodu nema adekvatne mjere zaštite, nema svoje dvorište kao što to ima sud u Požeško-slavonskoj županiji ili bolje rečeno u Gradu Požegi. uz sve ove elemente koje ću vam prikazat, dokazat da ne govorimo o putovanjima naših djelatnika i uz sve one druge okolnosti uz koje možemo dokazat da sud Županijski u Požegi treba i može opstat, zato želimo takav jedan razgovor i evo želim da primiti i mene kao zastupnika u Hrvatskom saboru, da primite župana Požeško-slavonske županije i one druge ljude koji su bitni za takav jedan kvalitetan razgovor. Hvala vam na razumijevanju. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama kolega Lucić. I zadnji prijavljeni je poštovani zastupnik Josip Đakić. Izvolite kolega Đakić. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Gospodine ministre, kolegice i kolege pa evo došli smo do kraja sa ovom raspravom o reorganizaciji sudova. I ja mogu reći da prijašnje rasprave i u ministarstvu kao i u županijskim sudovima koje su provođene i sa zastupnicima, ali jednako tako i sa javnošću te sa zainteresiranom javnošću kao i sa strukom su ipak urodile u jednom plodu razumijevanja i potreba kako bi ipak u sjedištima županija, kao što je to ovim zakonom i predloženi ostali općinski sudovi koji bi imali svoje stalne službe u prijašnjim mjestima općinskih sudova. Mogu reći da tako isto važi to i za prekršajni sud koji bi također imali svoje stalne službe. I to je jedno od dobrih rješenja koje zadovoljava potrebe, ne gubi županija svoju instituciju općinskog suda. Iako već nema županijski sud koji je ugašen, iako vidimo i kroz izvješće u ovom zakonu koji govori o tome što se događalo u vremenu od 2008. godine do danas, pa piše da je kontinuirano se provodio spajanje određenog broja općinskih i prekršajnih sudova sukladno utvrđenim rokovima i dinamici spajanja te osiguravanju prostornih, tehničkih i drugih uvjeta za rad sudova. Proces spajanja sudova bio je spor, preskup, sudski postupci su i nadalje ostali dugotrajni, a sudovi preopterećeni sudskim predmetima. To je ono što je od 2008. do sada vidljivo. Vjerujem da će i dalje biti tako, da u narednom periodu neće se dogoditi ništa bitnoga s obzirom da postoji razlog zašto je tome tako. Ja ga vidim kao osoba, da oni koji su neažurni bili do sada, da će i dalje biti neažurni. Suci koji ne žele raditi ili koji rade na … gasu, ne možete ih, nemate instrument kako ćete ih natjerati da rade brže jer ga niste do sada primjenjivali. Možda nismo primjenjivali dovoljno instrumenata, možda trebamo u zakon uvesti dodatne instrumente kako bi vrednovanje njihovog rada na predmetima bilo to koje će pospješiti ažurnost te kako bi u narednom periodu bilo što manje onih koji će podnijeti zahtjev ili tužbu zbog nepravovaljanoga nepravovaljanoga ili kako se već zove dugotrajnog sudskog postupka s kojim nisu zadovoljni. To je ono što moramo decidirano reći, što to mi možemo učiniti, vi kao ministarstvo, a što mi kao zastupnici u Hrvatskom saboru koji glasujemo za zakone koje donosimo? Ja bih rekao da će sigurno do drugog čitanja iskristalizirano biti ono što je nedostatak možda ovog zakona, što su kolege rekli, ja ću sigurno također reći da imam samo jednu primjedbu iako izražavam sumnju i podržao bih ovakav način ustroja, baš s tim s tim aktivnostima da vidimo što će u narednom periodu donijeti, da li će to biti reorganizacija koja će doprinijeti učinkovitosti, pravednosti, brzini odrađivanja i da li ćemo imati efikasnu sudsku mrežu kao i sudovanje. Ipak, ostavit ću da sumnjam da nećemo ni tom reformom postići ništa bolje kao ni spajanjem bolnica sa drugim bolnicama kako bi uštedili, kako bi smanjili resurse, kako bi imali uštede, nećemo bitno utjecati na bilo bilo što iako ste vi u puno navrata rekli da nije važno uštedjeti nego je važno imati pravovaljano suđenje, brzo suđenje i da ne plaćaju se kazne za ono što nije odrađeno. Te kazne ja bih stavio na teret onima koji nisu odradili, koji su držali predmete u ladici iz ko zna kojih razloga. Zašto država mora bit uvijek ta, a dužnosnici kao svete krave nedodirljivi koji zapravo imaju najveću odgovornost da to što predmeti nisu pravovaljano odrađeni. Pozdravljam vaše razumijevanje koje ste učinili prema svim našim zahtjevima u našim raspravama, u raspravama naših župana i dužnosnika sa lokalnog nivoa i vjerujte da institucije za svaku županiju su presudni moment njezinoga napretka, razvoja i daljnjega života. Jednako tako i za općine, ali evo, ovo je minimum koji se može prihvatiti radi jedne reformske probe koju želimo da uspije iako postoje sve relevantne naznake da ako nije ni ovo smanjenje od 2008. do sada do sada … nekakvoga ploda, teško da će, ministre i ovo uz sve naše napore jer jasno vidimo gdje su ključni problemi. U Zagrebu, u Osijeku, u Splitu. U tim građanskim sudovima pa i u kaznenim, su zatrpana i uska grla u kojima, kad bi rekli koliko po broju sudaca u Zagrebu, da je tu 188 sudaca, a građana je 710 tisuća pa tako na jednoga suca dolazi 4202 građana, gledamo o građanima, ne o predmetima. Stoga bi trebalo to biti sasvim drugačija pozicija, a nije. I ja bih rekao da u radu tih dužnosnika ili sudaca postoji manjkavost, manjkavost koja se očituje u nedovoljnoj ažurnosti ažurnosti i nedovoljnom radu koji nisu sankcionirani ni zakonima za koje evo, predsjednik Sabora tvrdi da postoje mogućnosti i da postoje mjere kojima oni mogu to doživjeti ako drže neprimjereno, dugačko predmet u ladici, ne rade na njemu ništa, nisu donijeli ni, možda čak ni jedno ročište nisu sazvali, onda stvarno postoji sumnja. Vidjeli smo da u narednoj točci dnevnog reda će biti o mreži državnih odvjetništva, vidjeli smo da neki državni odvjetnici su znali predmete držati u ladicama pa vjerojatno tako i suci, možda je praksa slična ili ista, ne da sumnjamo, nego rezultati rada pokazuju da je tome tako. Rezultati koji su iz njihovih ureda i pera objedinjeni u vašim izvješćima jasno govore da nešto ne štima u Zagrebu, Osijeku, Splitu, da su tu gomile predmeta za koje suci nisu snosili nikakve odgovornosti ni sankcije, zatrpali su sustav i nisu odgovarali. nisu odgovarali. Zašto? I oni su građani u posebnom dijelu, inače su dužnosnici koji bi trebali biti primljeni u radu, stvaralaštvu, čestitosti i poštenju. I tako ih trebamo i gledati. Mi od njih trebamo očekivati da oni budu prije svega najbolji, najpravedniji, najstručniji i najbrži u radu, poduzetni u svojim aktivnostima, a ne da koče sustav i da stvaraju dodatne troškove. Hvala vam ministre na svemu što ste učinili. Moje je prijedlog još samo da ono o čemu smo na odboru razgovarali, oni sudbeni dani u onim prilikama u kojima će to biti potrebno, da ih instalirate kako i da ono što je u zakonu napisano ostane tako, a ne da pojedini opet si daju na volju da traže

Završna riječ poštovanog ministra Orsata Miljenića u ime predlagateljice. Izvolite. **Miljenić, Orsat** Hvala gospodine predsjedniče. Uvažene dame i gospodo. Završna riječ može biti vrlo kratka. Ja se svima zahvaljujem na raspravi. Ovo je jedno pitanje koje je ostalo otvoreno koje ćemo pokušati riješiti. Možda samo nekoliko naglasaka, dakle prvo jesu pomaci napravljeni. Vi ako gledate mi smo krenuli od milijun i pol zaostataka predmeta mi smo sada na 778 tisuća, dakle tu postoji. Ali da li smo zadovoljni sa 778? Nismo, zato baš moramo ići dalje. Ali da je bolje nego što je bilo je. Međutim naravno da je ovo što sada radimo i što je pred vama nije reforma u smislu da je to početak i kraj da je to, to. To je samo jedan mali dio toga svega. Zastupnik Kregar je rekao, mi imamo strategiju koju smo donijeli prije dvije godine, ovo je jedan od elemenata. Ovdje ste izglasali sjetimo se Prekršajnog zakona 30% manje predmeta, naplata je višestruko veća, građani su prilično zadovoljni. Dakle, što hoću reći? Promijenili smo Zakon o parničnom postupku, govorilo se o višestrukom ukidanju, naravno ali tek sada dolaze predmeti na koji se on primjenjuje. dakle mi ćemo rezultate vidjeti tek za godinu, dvije. Promijenili smo ZKP, govorili ste o nekakvoj ladici, sada smo stavili čvrste rokove, ali tek će se to vidjeti. Dakle ne možemo govoriti ono što je bilo prije, ja vam govorim kako će biti u perspektivi. Dakle to su sve kockice koje slažemo u mozaiku da bi i ovih 778 tisuća bilo puno manje nego što je sada, dakle idemo prema tome. Mi ćemo uz ovo donijeti izmjenu drugih propisa koji će biti paket gdje će se i neke stvari što se tiče odgovornosti jasnije definirati. Naravno da tu moramo biti svjesni Ustava i kako je Ustav postavio određene stvari i što je domet izvršne vlasti i ona ne smije ulaziti u sudbenu. Dakle na sudbeno je jedna vrsta samokontrole i tu moramo raditi pritisak ja bih rekao da ona bude što na višem stupnju, ali ne pritisak u smislu utjecaja. Dakle donijet ćemo čitav niz propisa kojima će se te stvari ubrzati. Ali ne završava tu priča, ovdje se i otvorilo pitanje prekršajnih u perspektivi i trgovačkih gdje su nam veliki zaostaci, tu su se neke stvari možda i u parničnom postupku se mogu drugačije postaviti kolektivne tužbe recimo tako da ima čitavih stvari, ali slažemo kockice. I situacija je sutra odnosno danas nego što je bila jučer i bit će još bolje. Ali da je dobra, toga smo svi svjesni da nam građani nisu zadovoljni, a nismo ni mi i zato moramo ići dalje. Mislim to je osnovna ideja. Samo jedna crtica, županijski sud nije realno da ćemo ih povećavati, ali možemo sjesti, razgovarati o brojkama. Idemo neku stvar raditi u kontinuitetu. Zašto mi kažemo … je 2008.ne zato nego jednostavno ne vraćamo se sada na staro, idemo dalje. Da li je trebalo tada? Možda je trebalo obrnuto biti, možda ovi razlozi koje vi govorite a jednostavno je tako ispalo, to je bilo mislim 2010.i tako je ispalo. I sada gdje smo? Tu. Nećemo sada miješati karte ponovo idemo s ovim što imamo raditi najbolje. Mi hoćemo Hrvatsku koja će se cijela razvijati, zato ostavljamo 15 pravosudnih područja. Nema svaka županija županijski sud, ali mi smo to tako zatekli. Ajmo ih razvijati, nismo išli da ih ukinemo pa da bude pet, što smo mogli matematički napraviti. Ali ovo nije stvar pravosuđa i nije stvar koja se smije raditi matematički, mora se pratiti što je na terenu, mora se cijela zemlja razvijati. Zato smo i prihvatili prijedlog koji je dolazio da se ostavi županijski, znači po županijama ovi temeljni sudovi isto tako da se sve razvija. Pravosuđe je bitno u smislu jedne intelektualne kompaktnosti na području itd. dakle tu smo apsolutno. Jedno je matematika, ja vam sada mogu opravdati ukidanje 30, 40% više od ovoga što je sada, ali imamo demografske razloge, imamo razvijenost zemlje itd. idemo sve zajedno razvijati i slušati jedni druge. Evo ja se zahvaljujem. Iscrpili smo listu prijavljenih za raspravu po ovom prijedlogu zakona, sada ćemo zastati. Nastavit ćemo sutra u 9,30 sa 6.točkom to je Prijedlog zakona o područjima i sjedištima Državnih odvjetništava, prvo čitanje, P.Z. br. 668. Hvala lijepa, vidimo se sutra.